Došli smo do kraja rasprava slobodni govor, pa sada prelazimo na dnevni red, prva točka danas: - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 660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 Molimo bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, poštovani Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Zrinušić, Zdravko** Hvala vam lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, samo bih podsjetio da važećim Zakonom o kreditnim institucijama uređuju se uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u RH, potom supervizija njihovog poslovanja kao i uvjeti pod pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan RH mogu pružati bankovne ili financijske usluge u RH. Ovim Prijedlogom Zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama osiguravaju se uvjeti za sklapanje tzv. bliske suradnje bliske suradnje HNB-a i Europske središnje banke prema Članku 7. Uredbe Vijeća EU broj 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija. Naime, sklapanjem ugovora o pristupanju EU, RH se obvezala uvesti EUR-o kao službenu novčanu jedinicu kada se za to naravno ispune uvjeti. U vezi s time Vlada RH i HNB izradili su strategiju za uvođenje EUR-a kao službenu valutu u RH koju je Vlada RH donijela svojom odlukom 10. svibnja prošle godine. Glede uspostave same bliske suradnje, Uredba vijeća propisuje da se bliska suradnja između Europske središnje banke i nacionalnog nadležnog tijela uspostavlja odlukom kada su ispunjeni svi propisani uvjeti, a jedan od uvjeta je da se u državi članici čija valuta nije EUR-o prije odobrenja zahtjeva za uspostavu bliske suradnje doneseni svi relevantni nacionalni propisi kojima će se osigurati provedba bliske suradnje između Europske središnje banke i nacionalnog nadležnog tijela državne članice odnosno u našem slučaju to je HNB. Od dana Od dana primjene odluke Europske središnje banke HNB izvršava sve smjernice ili zahtjeve i donosi sve mjere koje se odnose na kreditne institucije, a koje zatraži Europska središnja banka. Radi približavanja krajnijem cilju odnosno uvođenju EUR-a kao zakonskog sredstava plaćanja u RH i ulaska u bankovnu uniju, potrebno je najprije omogućiti spomenutu blisku suradnju HNB-a i Europske središnje banke prema Članku 7. Uredbe vijeća. S tim u vezi ovim prijedlogom zakona važeći zakon se dopunjuje u odredbama kojima se osiguravaju uvjeti za sklapanje bliske suradnje, a koji uključuju obvezu dostavljanja Europskoj središnjoj banci svih informacija i dokumentacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u RH koje koje će joj biti potrebne radi provedbe sveobuhvatne procjene kreditnih institucija u RH. Potom, obveza HNB-a je da od dana primjene odluke o uspostavi bliske suradnje izvršava sve upute, smjernice i zahtjeve Europske središnje banke. Nadalje, obvezu HNB-a da donosi mjere koje se odnose na kreditne institucije koje zatraži Europska središnja banka i naravno tu su uključene izravna primjena pravnih akata koje Europska središnja banka donosi na temelju Uredbe vijeća 1024/2013. Ovim zakonom se također uređuje da odredbe zakona koje se odnose na blisku suradnju prestaju važiti danom raskida bliske suradnje ili danom kada RH prestane biti država članica. Što to znači? U slučajevima kada HNB kao nacionalno nadležno tijelo se ne slaže sa odlukama Europske središnje banke o tome će obavijestiti Vladu i predložiti joj da podnese zahtjev Europskoj središnjoj banci za raskid bliske suradnje s trenutnim učinkom. Nakon raskida bliske suradnje pravni akti Europske središnje banke doneseni na temelju Uredbe 1024 pristaju se primjenjivati u RH. Nadalje, što se tiče procesnog dijela, sukladno odluci Europske središnje banke od 31. siječnja 2014. o bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica čija valuta nije EUR-o, propisano je da će odnosno da Europska središnja banka uspostavlja blisku suradnju na temelju zahtjeva države članice čija valuta nije EUR-o kojim će između ostaloga se obvezati na donošenje relevantnih nacionalnih propisa čije nacrte prilaže uz zahtjev, a kojima će osigurati provedbu bliske suradnje između Europske središnje banke i nacionalnog nadležnog tijela države članice sudionice čija valuta nije EUR-o. Stoga je Vlada RH 27. svibnja ove godine uputila Europskoj središnjoj banci zahtjev za uspostavu bliske suradnje kojemu je priložen i ovaj zakon, zakonski prijedlog koji mora biti usklađen s mišljenjem Europske središnje banke, a obzirom da se njime osiguravaju uvjeti za uspostavu te bliske suradnje. I informacije radi jučer je središnje banke objavljena njihova potvrda usklađenosti ovoga teksta zakona. Dakle, nužno je osigurati pravni temelj za provođenje sveobuhvatne procjene kreditnih institucija u RH od strane Europske središnje banke, a predvidivo sveobuhvatna procjena bi mogla započeti već ove jeseni. Riječ je o koraku koji je sastavni dio procedure za ulazak RH u tečajni mehanizam tzv. RN2, a potom i euro područje. Naime, RH je isto je istodobno uoči, želi ući u mehanizam bliske suradnje i u tečajni mehanizam tzv. RN2. Slijedom navedenoga, svega što sam spomenuo ovim zakonom želi se osigurati provedba Uredbe Vijeća EU 2000 1024/2013 i Uredbe EU 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Narodne banke i Europske središnje banke. Dakle, nužan je regulatorni preduvjet za uspostavu bliske suradnje uključuju i dan ovlasti Europskoj središnjoj banci da i prije uspostave bliske suradnje provede sveobuhvatnu procjenu kreditnih institucija iz čl. 7. st. 2. toč. b. Uredbe Vijeća EU, a koja obuhvaća uvid u svu dokumentaciju i informacije o kreditnim institucija. Prema važećem zakonu, Europska središnja banka ima takvu ovlast, ali prema kreditnim institucijama za koje je konsolidirano nadležno tijelo. Dakle, Europska središnja banka već sada izravno nadzire određene i EU grupe kojima pripadaju i kreditne institucije iz RH, a riječ je o slijedećim značajnijim institucijama u RH, to su Zagrebačka banka, Privredna banka, Erste & Steiermaerkische bank, Raiffeisen Austria i Sberbank. Budući da je veličina značajnih kreditnih institucija u RH već sada pod konsolidiranim nadzorom Europske središnje banke kao konsolidirajućeg nadzornog tijela, te sve ključne odluke Narodna banka donosi na temelju zajedničkih odluka postignutih na kolegijima supervizora, ocjenjuje se da ovaj zakonski prijedlog ima neznatan izravni učinak na kreditne institucije sa sjedištem u RH koje će Europska središnja banka odabrati u uzorak za provedbu sveobuhvatne ocijene bankovnog sustava RH. Hvala lijepo na pažnji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku, idemo na replike, imamo ih ukupno 7, prvi je na redu kolega Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Dakle, mi smo svjesni da je ova strategija, znači donesena temeljem Ugovora o pristupanju RH EU, al mi tu strategiju o uvođenju EUR-a nismo raspravili u HS, nije bila nikakva javna rasprava i vi sada temeljem te strategije koja nije raspravljena, znači idete sa legislativom, sa donošenjem zakonskih propisa. Ja smatram da je to apsolutno neprihvatljivo i da mi trebamo javnu raspravu o uvođenju EUR-a, da o tome trebaju dati sud hrvatski građani, znači ne o samom uvođenju EUR-a, nego o činjenici je li RH u ovom trenutku spremna na uvođenje EUR-a, je li sada taj trenutak. Zdravko** Evo, hvala na upitu poštovanom g. zastupniku, samo sam htio spomenuti kao što ste i sami rekli o potpisivanju Ugovora o ulasku u EU, u čl. 5. je određeno da se i obvezali smo se kao država uvesti EUR-o kada se za to stvore uvjeti. Taj ugovor je ratificiran ovdje u HS, prije toga je proveden referendum u smislu ulaska u …/Govornik se ne razumije/…, 78% stanovništva glasalo za ulazak u EU, a jedan od uvjeta je bilo i da uvede kao moneta u RH i EUR-o, samom strategijom su razrađene analize ekonomske koristi i troškova uvođenja EUR-a, te predstavljene aktivnosti i politike koje je potrebno poduzimati za uvođenje EUR-a, dakle samo rekao bi da je strategija provedbeni akt u odnosu na ono što je bilo usvojeno i ratificirano svih država članica prije ulaska u EU. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, uvođenje EUR-a bez javne rasprave, a u konačnici uvođenje EUR-a kad se javna rasprava provede, evo kako je i rečeno, nije ni u HS, a također kad govorite o ulasku u EU i ugovora sa EU, morate vidjeti koliko je izašlo tada glasača tj. naših građana i koliko je glasalo za ulazak u EU, a ovdje se radi o pitanju gdje bi tribao ipak u konačnici nakon javne rasprave, nakon rasprave u HS, ipak i narod nešto pitati. I ne bi to bio prvi slučaj, vi znate da je i Mađarska potpisala ugovore s EU, da je bila članica EU i da je provela referendum o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Prema tome, ništa nova o EUR-u, jedino tko može odlučiti o minjaju valute to je hrvatski narod i nitko drugi, referendumom. Hvala. **Jandroković, hvala lijepa poštovani g. zastupniče, samo digresija i radi informiranosti javnosti ponovit ćemo dakle da je Ugovorom o pristupanju EU, RH se obvezala uvesti EUR-o kada se za to stvore uvjeti, a da je to sve prodiskutirano u ovome Visokome domu i na kraju krajeva ugovor je ratificiran i ovdje i na svim državama članicama. Što se tiče same strategije podsjećam to je vodilo Ministarstvo gospodarstva i strategija je bila na javnom savjetovanju, evo Treći je na redu kolega Aleksić, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvaženi tajniče, Vlada RH vrlo jednostavno preko noći donosi propise koje mora zbog toga jer to od nje zahtijeva EU i zbog toga jer smo to nešto potpisali u nekom ugovoru i to je u redu, znam da to moramo napraviti. Međutim, ono što kao jedna suverena država možemo napraviti, a ne radimo su neke od slijedećih stvari, npr. imamo situaciju da su banke opljačkale 200 000, 300 000 možda čak obitelji na nepoštenim kamatama, nismo zaustavili tu pljačku, nismo vratili ljudima njihov novac, nego tjeramo ljude da idu na sudove i da to rješavaju sudski. Druga stvar, dopustili smo da lešinarske agencije zarađuju na dugovima ogroman novac, banka proda loš kredit po 20-30% vrijednosti i onda agencija na tome zarađuje do besvijesti novac. Nismo ih ukalupili u zakone kako je to potrebno, agencija kad preuzme taj dug, ona nije pod nadležnošću HNB-a, a trebala bi biti. Poradite na tome, to je jako važno pitanje za hrvatski narod. Zdravko** Evo, hvala lijepa na postavljenom pitanju, u biti više digresije u kontekstu preuzimanja zakonskih okvira i uredbi, direktiva iz EU, pretpostavljam da u tom smislu i vaš je bio ovaj komentar glede provedbe pojedinih zakonskih propisa i njihove kvalitete od nadzornih državnih tijela, vjerujem da svatko iz svoje nadležnosti bi trebao znati što radi i poduzima i ako ti propisi nisu dovoljne kvalitete i korigirati ih. Hvala.

zanima me da li imate nekakvo mišljenje HNB-a šta će se dogoditi sa malim bankama u RH, da li imate takvu nekakvu analizu jel na njih će sigurno utjecati ova supervizija od strane Europske centralne banke gdje će morati prilagođavati vjerojatno i svoj jedan dio kapitala, procjena njihove kvalitete imovine, odnosno da li vam je HNB dostavila nekakve dokumente šta će se dogoditi sa malim bankama u RH koju najvećim dijelom financiraju mala gospodarstva. Čisto me informacija o tome dijelu Hvala lijepa. Pa kao što smo i uvodno rekli ovu strategiju je Vlada radila zajedno sa HNB-om. Svoju katarzu male banke su prošle prije uvođenja Basel 1, Basela 2 u smislu sustava upravljanja rizicima. I kao što se sjećate sve male banke koje nisu uspjele kapitalno adekvatnost postići su se ili pripojile nekoj drugoj banci ili na drugi način, više nisu na tržištu. Što se tiče ove provedbe vjerujem da kao što i velike banke, tako i male banke su u obvezi provoditi supervizorske mjere koje izdaje narodna banka i koje sam čini mi se i uvodno, ako nisam spomenuo, ove koje će Europska središnja banka provoditi značajno ne odstupaju uopće od onih mjera koje provodi već HNB. Dakle i novi zahtjevi koji bi bili od Europske središnje banke na uzorku koji mogu biti i male banke će provoditi HNB i prema njima

ipak od 2013. na ovamo pada, pada povjerenje građana na uvođenje eura, zapravo podrška građana. Iako većina građana smatra da euro treba uvesti ona značajno pada za razliku od zemalja koje su u Eurozoni gdje ta potpora monetarnoj uniji raste. Smatrate li vi ipak, vi ste ovdje došli i budući da pratim vas rad kao ekonomski stručnjak i vi ovom pitanju pristupate sa ekonomskog stajališta, smatrate li da je to u određenoj mjeri ipak političko pitanje i zbog čega bi se Vlada RH bojala pitati građane što misle o tome, zbog čega to ipak ne bi otišlo na referendum i postoji li ta bojazan kod vas kao člana Vlade jer ipak se stječe dojam a to vidimo po rezultatima ankete npr. u Slavoniji

i narod će uvijek dati svoje u konačnici što god mi željeli. Samo sam htio reći da je narod to rekao na referendumu kada su glasali sa 67% za ulazak u EU a taj ugovor je sadržavao i ovaj paket obveze koje smo preuzeli na sebe u smislu uvođenja eura i ne samo želimo li mi ući u Eurozonu nego moramo prije toga ispuniti uvjete. To je vrlo važno. Znači narod je taj koji će na kraju krajeva donijeti odluku ako mi i sumnjamo u onu od 2011. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, izolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Pa poštovani državni tajniče, mislim da ne govorite točno. Jeste li čuli za švedski poučak? Niste čuli. Evo ja ću vas sad poučiti švedskom poučku. Dakle Švedska je također imala obvezu uvođenja eura a nije ga uvela, a nije ga uvela jer nije uvela upravo ovo što se dogodilo prije par dana u Hrvatskoj, nije ušla u europski tečajni mehanizam a to je dobrovoljno i još uvijek nije ušlo, još uvijek nije ušla i još uvijek nema euro. I to je poanta. Dakle Ministarstvo financija je prije par dana samovoljno, naravno sa blagoslovom premijera Plenkovića poslalo službeno pismo da želimo ući u europski tečajni mehanizam ERM2 a nismo morali. Dakle Hrvatska ima 4, 5 dana, uvela je euro a nije se hrvatske građane pitalo, nije se to raspravljalo u Hrvatskom saboru. Dakle nemamo obvezu uvođenja eura, Švedska je najbolji primjer. Molim hvala lijepa, dakle komentar je jednostavan, ponoviti ću se možda više puta, sve ono što, koraci koji se sada rade su posljedica ugovora o pristupanju EU I I obvezama koje smo tamo preuzeli. Prije toga je narod bio na referendumu, ne kažem ja da ne može narod ponovno o tome odlučivati ali mi smo se kao država obvezali uvesti euro htjeli mi to sada sebi priznati ili ne htjeli priznati. Što se tiče švedskog ili drugog poučka, ili Češke, Slovačke gdje već se navode primjeri gdje nisu još uveli ili na drugi način drže do tečajne politike i na taj način žele stimulirati vlastito gospodarstvo, ja samo hoću reći da je RH i za vrijeme bivše države a i sada izrazito eurozirina kako u obvezama tako i u aktivi. Tako da taj dio u smislu utjecaja valutne politike kunom, s obzirom na iznimno velike izvore u eurima je gotovo zanemarivo. Evo. **Jandroković, Gordan Hvala za politiku jer suverenisti se kunu u kunu ali kuna je već davno, davno otišla, u onom trenutku kada se vezala uz euro. Međutim ja bih tu postavio jedno pitanje s obzirom da strategija nije bila u Saboru i da je u strategiji jedno pitanje kako će se ulazak u sustav euro odnositi na naše plaće. U Sloveniji kada je uveden euro, 5 tisuća tolara je bilo negdje otprilike oko 1000 eura i tada je to bilo dobro, međutim, nakon toga je došlo do problema sa usklađivanjem sa eurozonom sa mjerilima i cijenama i njihove su plaće padale. Mene zanima da li u strategiji uvođenja eura postoje mehanizmi koji će u Hrvatskoj onemogućiti scenarije u Sloveniji a to znači da nam uvođenjem eura godinama počnu padati plaće. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle ponovo, Ugovor o pristupanju EU koji sadrži obvezu uvođenja eura je bio na ratifikaciji u ovome Visokome domu. A drugo što se tiče visine plaća složiti ćete se vjerujem da ona uvijek ovisi o gospodarstvu i snazi gospodarstva. Tako da ulazak i konverzija kune ako dođemo do te faze u smislu eura postoji i onaj mastriški kriteriji uz ostalo i onaj omjer visine inflacije u odnosu na najnižu inflaciju u državama članicama gdje ta inflacija može biti 1,5%-tni poen viši u odnosu na te države članice. Dakle sama plaća zasigurno teško da će biti uvjetovana ulaskom u Eurozonu ako neće snagom gospodarstva. Hvala. Došli smo do kraja s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče, još jednom poštovani državni tajniče sa suradnicom, danas je pred nama prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama kao što je uvodno rekao predlagatelj, pristupanjem EU RH se obvezala uvesti EUR-o kao službenu valutu kada se za to ispune uvjeti. Vlada je 2018.g. donijela odluku o strategiji za uvođenje EUR-a kao službene valute u RH, a

prema sudjelovanju u EREM2 koji prethodi uvođenju EUR-a kao službene valute. Uz pismo namjere članicama, institucijama EU dostavljeni su i akcijski planovi u kojima su opisane reforme koje će RH provesti prilikom uvođenja EREM2. Znači, u dogovoru s europskim institucijama RH se u pismu namjere obvezala na provedbu reformi iz 6 područja i danas je pred nama prvo područje, koliko sam razumio, jel tako ovo je prvo, ono što je Vlada RH poslala svim članicama EU i to je u toj prvoj točci što je Vlada i objavila, to je daljnje jačanje supervizije bankarskog sustava uspostavom bliske suradnje između HNB-a i Europske središnje banke, to je ovaj dokument od 4-5 članaka gdje je navedeno za tu blisku suradnju između Europske centralne banke i HNB-a. Točka 2. je jačanje okvira za prevođenje makro prudencijalne politike uvođenjem eksplicitnog mandata za mjerenje usmjerene na zajmoprimce. Treće je jačanje okvira za sprječavanje pranja novca. Četvrto je unaprjeđenje sustava prikupljanja obrade i objave statističkih podataka. Peto je poboljšanje upravljanja u javnom sektoru, te smanjivanje administrativnog i financijskog opterećenja za gospodarstvo. To je jedan paket mjera od 6 točaka, koju mi danas raspravljamo prvu točku. Znači, radi približavanja krajnjem cilju, uvođenju EUR-a kao službene valute u RH i ulasku u bankovnu uniju potrebno je najprije uspostaviti znači blisku suradnju. Prema čl. 7. Uredba Vijeća EU br. 1024/2013 od 15. listopada 2013.g. o dodijeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi sa politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija. institucija. RH je 27. svibnja 2019. uputila već Europskoj središnjoj banci zahtjev za uspostavu bliske suradnje, zahtjevu je priložen i ovaj zakonski prijedlog jer se njime osiguravaju uvjeti za uspostavu takve bliske suradnje. Prvo je osigurati, znači pravni temelj za sveobuhvatnu procjenu kreditnih institucija u RH od strane Europske središnje banke i kao što je ovdje uvodno rečeno, planira se sveobuhvatna procjena kreditnih institucija tzv. …/Govornik se ne razumije/…znači procjena kvalitete imovine koja je kolko čini mi se ovdje već rečeno da bi trebala započeti ove jeseni u tom dijelu. Međutim, bitno je reći da postoji, već je jednom Europska centralna banka radila provjeru kvalitete imovine,

Europske središnje banke. Znači, navedena provjera podataka je da je njome utvrđena korekcija kvalitete imovine i kreditnih institucija relativno malo utječe na stopu adekvatnosti kapitala obuhvaćenih kreditnih institucija i bankovnog sustava u cjelini. Znači, pregledane banke, kao i bankovni sustav RH promatram promatram u cjelini, imaju visoku stopu kapitaliziranosti koja kreditnim institucijama pruža odgovarajuću zaštitu od potencijalnih nepredvidivih gubitaka i osigurava im potrebnu otpornost na stres. Znači, šta je drugim riječima radila Europska centralna banka? Vi znate da je, kada je i dogodila se ona bankovna kriza 2008.g. i kada se počela formirati bankovna unija gdje su, zapravo bilo je rečeno da više banke neće spašavati porezni obveznici odnosno građani, da će se provesti određeni stres test, znači kvaliteta imovine poslovnih banaka i da će u konačnici sami i ti vjerovnici koji jesu odnosno vlasnici kapitala u tim bankama, da će sami u budućnosti snositi ukoliko neka financijska institucija odnosno kreditna institucija zapadne u probleme da to više neće ići na teret poreznih obveznika i oni su napravili već tada 2013. određenu procjenu kvalitete imovine. Zašto? Zato što iako je RH cijelo vrijeme ima usklađene normative i dokumente vezano sa Europskom središnjom bankom odnosno hrvatska država sa EU, oni su još jednom htjeli provesti da vidimo u odnosu na Zakon o kreditnim institucijama koji definira kakva je kvaliteta imovine naših banaka, Europska centralna banka je htjela provjeriti još jednom putem njihovih tzv. stres testova, znači ukoliko se dogode određeni poremećaji na tržištu, kakva će biti kvaliteta banaka odnosno da li će nekakav poremećaj koji bi se mogao dogoditi na tržištu, a kod nas su prije 2.g. sada veći udar je bio Agrokor, šta će značiti na cjelokupnu kapitaliziranost banaka odnosno na cjelokupni taj bankarski sustav, da li će se ta kriza koja se može dogoditi u gospodarstvu, da li se može prenijeti dalje na banke. Ono što je sam zapravo i uvodno i rekao državni tajnik zapravo ta analiza je pokazala da visoku, vrlo visoku kapitaliziranost i terećenje tog kapitala negdje oko 20% je u RH ta neka kapitaliziranost i to je jedna od zaloga da mi možemo puno brže ispuniti određene uvjete osim ovih uvjeta kao što jesu kad znamo da je to fiskalna konsolidacija, manji javni dug, niža inflacija, svakako je i to jedan od uvjeta je ova kapitaliziranost koja sigurno RH za za razliku za druge europske zemlje koji nemaju takvu kapitaliziranost bankarskog sektora, sigurno daju snažniju podršku da će taj, procjena kvalitete imovine vrlo dobro završiti i da će to jedna od biti od prvih točaka koje će vjerojatno RH vrlo vrlo brzo ispuniti prilikom pristupanja tome mehanizmu i EREM2. Ono što je ovdje bilo rečeno i zato sam htio da to piše zapravo u ovome dokumentu jer upravo ovo je jedan dokument koji nam znači prilikom ulaska u EU, taj tečajni mehanizam, nekakav dokument u koji će se sutra i gledati kada se, mislio sam da treba pisati u samom obrazloženju malo još podataka ovo što je zapravo i sami državni tajnik rekao o ovim strest testovima koji su već bili učinjeni i koje su nekakve nekakve procjene Narodne banke da će to čim prije završiti odnosno kakav će biti utjecaj na male banke bez obzira što se slažem s vama da su one prošle svoju jednu katarzu od 2008. kada su na njih također utjecala određeni dio financijske krize. Mislim da je dobro da HNB ako ne već u ovom dokumentu, da zapravo objavi te dokumente da što više imamo tih dokumenata upisanom nekakvom obliku da znamo jer ipak ulaženje u euro nije tako jednostavan proces i da tu dokumentaciju koju ima HNB svakako podijeli sa Vladom jer ovdje Vlada brani te neke dokumente koje zapravo HNB ih provodi, tako da tu imamo koji će biti taj utjecaj i na banke ali u konačnici i na gospodarstvo. Zašto se govorim i na gospodarstvo i na hrvatske građane? Znači u medijima je navedena određena informacija osim same kvalitete što će se procjenjivati i kvaliteta imovine a znamo da Europska centralna banka tada je radila određenu reklasifikaciju jednog djela imovine hrvatskih banaka, nekoliko milijardi kuna koji su definirali da kažu ne može vam to biti u plasmanu A nego morate više na taj dio platiti rezervacije odnosno određeni veći trošak međutim to u konačnici nije utjecalo na ukupnu bankarsku aktivu odnosno na ukupnu kapitaliziranost iz ovog razloga zato što 4, 5 velikih banaka su konsolidirano na razini Hrvatske odnosno već su u konsolidiranim bilancama koje su unutar sustava euro područja tako da Hrvatska neće imati tu nekakav veći problem jer je veći dio bankarskog sustava već pokriven i procedurama svojih matica koje su već prilikom ulaska u euro područje, morali i na svoje podružnice primjenjivati pogotovo primjenjivati u RH. ovdje zapravo pročitao sam u medijima, bilo dobro zapravo i da se državni tajnik odnosno i HNB i vrlo jasno kažu šta će se dogoditi, koja promjena će se to dogoditi u Hrvatskoj a to je da će se izmijeniti propisi kaže koji se tiču omjer kredita i kolaterala. sutra kada nekakva tvrtka, nekakva kompanija bude dolazila tražiti određeni kreditni zahtjev i mi kao građani, kada budete kupovali određenu nekretninu ili odlaziti u nekakav posao, za sada su vrijedili određeni uvjeti između odobrenog kredita i kolaterala, u ovome segmentu sada samo se navodi da će se doći do izmjene propisa i da će se ti uvjeti postrožiti što znači drugim riječima hoće li biti manje dostupni krediti i hrvatskom poduzetništvu i pogotovo malim i srednjim poduzećima budući da znamo da mala i srednja poduzeća nisu toliko kapitalizirana, nemaju više dodatnih kolaterala koji bi mogli založiti prilikom obavljanja svog posla i mislim da bi bilo dobro a budući da HNB ima te informacije, da zna koji je trenutni odnos kolaterala i tih kredita, da se zna kakav će biti utjecaj na malo gospodarstvo. Također omjer kredita i prihoda dužnika, također će se kaže mijenjati i mijenjati propis između omjera i kredita p prihoda dužnika, također tu bi trebalo vrlo jasno reći kakvi su sada ti omjeri i šta to od nas zahtjeva Europska centralna banka odnosno da kažu vrlo jednostavno ako su ti omjeri i sada usklađeni, nek javno kažu da su usklađeni i da tu neće biti nekakvog većeg pritiska prema hrvatskim građanima. Također navodi se da će se mijenjati dužina trajanja kredita, amortizacijski kriteriji i ostali zahtjevi koji smjeraju prema smanjenju rizika kreditiranja. Mislim da u ovom djelu bi trebalo svakako u nekakvom dokumentu ako se već to u medijima i u nekakvim dokumentima Vlade i na stranicama Vlade i HNB-a, ako se već priča o tim o tim promjenama i izmjenama propisa, mislim da bi bilo dobro i kvalitetno da HNB objasni šta će se to promijeniti malom i srednjem poduzetništvu i hrvatskim građanima samim prihvaćanjem ovog zakona odnosno snažnije ulaženje Europske centralne banke u supervizijski nadzor hrvatskog bankarskog sektora. To su nekakvi uvjeti koje mi moramo ispuniti međutim i koji s druge strane će Europska centrala banka značajnije nadzirati bankarske i kreditne institucije u RH. Međutim, ono što bi također kao jedan dio jer danas govorimo i o uvođenju eura, na stranicama HNB-a progovorio, ovdje je bilo govora i o uvođenju eura, HNB je preko agencije IPSOS dva puta provela anketu ispitivanja građana o uvođenju eura. Mislim da su ti vrlo zanimljivi, pogotovo provela je u veljači 2019. g. i u kolovozu 2018. godine. Šta su rekli hrvatsku građani? Mislim da je to jako bitno bez obzira što ovdje se cijelo vrijeme govori kako smo mi prihvatili nekakva pravila i ulaskom samim u EU-u i gdje smo prihvatili sve te mehanizme, da je svakako bitno i na Vladi odnosno i HNB-u, odgovarati na ova pitanja koja što ćemo mi danas postavljati, da onda mislim da će u budućnosti i građani kada budu ulazili u jedan takav ulaz ili prihvaćanje samog eura, moći će bolje raspravljati kada budu donosili nekakvu odluku da li su oni za ili protiv eura. Trenutno je raspoloženje i nije baš za jednu takvu važnu, ja jednu tako važnu, prihvaćanje tako neke važne odluke, nisu baš na strani Vlade odnosno HNB-a jer samo 51,7% građana reklo je da treba uvesti euro. 51,7% građana. U kolovozu 2018. je bilo 51,2. Znači u tom razdoblju 0,5% građana je reklo da želi euro, međutim treba se čuti i glas onih drugih, čak 40,4% 40,4% kaže nisu se pozitivno izjasnili za uvođenje eura i ako i vidimo da taj dio građana iz kolovoza 20018. g. kada je taj dio građana bio 37,5, sad je došlo na 44,4 da to nije zanemariv dio građana koji su rekli ne mi ne želimo EUR-o, 40% hrvatskih građana, dok 7,9% ne zna. Ono što je također zanimljivo iz samog istraživanja HNB-a koja je zapravo objavila na svojim stranicama je da oni koji su se pozitivno izjasnili za uvođenje EUR-a 13,2% smatra da EUR-o treba uvesti tek za 10 godina, 13,2% od ovih pozitivnih, te samo 17% su rekli da ih treba uvesti odmah. Što znači da hrvatski građani još uvijek imaju vrlo malo informacija šta to znači za gospodarstvo, šta to znači za njihove prihode, šta to znači za povećanje cijena odnosno šta to znači za njihov životni standard. Također su građani koji su rekli da uvođenje EUR-a ima negativni utjecaj čak 48% hrvatskih građana je reklo da ima negativan učinak da …/Upadica: Hvala./… će uvođenje EUR-a imati negativni učinak. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo sad Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, jedan zakon koji je tehnički, ali i evidentno i zbog interesa javnosti i zbog same teme i u današnjoj raspravi on će izazvati i polemiku i različita mišljenja i možda je nezgodno što mi u svom Poslovniku imamo da ovakve zakonske prijedloge što se tiču monetarne politike i centralne banke u principu mora predlagat Vlada, tj. Ministarstvo financija jer mislim da bi bilo idealno da ovu točku dnevnog reda predlaže HNB. I sve I sve ovo o čemu mi ovdje danas raspravljamo nažalost je posljedica toga što je premalo informacija, previše je općenitih i paušalnih ocjena, a s obzirom da je Hrvatska imala dvije teške bankarske krize, imali smo slučaj švicarca i onda ima ona narodna „koga su zmije grizle i guštera se boji“, tako da reakcija hrvatskih građana na ovu temu je sigurno vrlo oprezna osobito onih kojih su stradali u one dvije bankarske bankarske krize, vi se sjetite ima i danas sudskih sporova u nekim bankama gdje hrvatski građani potražuju svoje štedne uloge koje nisu ostvarili, a isto tako i kolega Aleksić ovdje zorno stalno podsjeća na kredite u švicarcima i logična stvar je kad netko sad počne negativno govoriti o EUR-u da reakcija hrvatskih građana je takva kakva je. Zato kažem, bilo bi dobro da je danas ovdje, može ovaj zakon predlagati i uz predstavnika Ministarstva financija i predstavnik HNB-a, no a kasnije ću malo više o tome, mislim da ima puno točki dnevnog reda u ovom saboru o kojima se raspravlja gdje smo se mi u principu mogli dotaknuti ove teme. Evo samo neki dan imali smo plan i program statističkih istraživanja, jedna od 6 točki koju je spomenuo i kolega Lalovac je između ostalog kvaliteta statističkih podataka koje Hrvatska isporučuje Eurostatu. Dakle, to su sve stvari o kojima se može razgovarati kao o dijelu nečega jer nije uvođenje EUR-a, samo netko je rekao mi ćemo uvesti i to je tako. Da bi Hrvatska ušla u euro zonu Hrvatska mora ispuniti niz uvjeta i to puno strožih uvjeta nego što su to morali neki drugi jer nas se drugačije gleda. Isto tako kao što je bio daleko teži put Hrvatske za ulazak i pregovore ulaska u EU i ja moram tu iskreno reći da nije bilo oko bitnih stvari dogovora između vladajuće tada koalicije i oporbe, pa čak i na čelu odbora za praćenje i provedbe programa je bio predstavnik iz oporbe vjerojatno neke stvari ne bi uspjeli tako riješiti. Tako da je jedan vrlo, vrlo složen proces. Međutim, kad mi danas se paušalno nabacujemo o tome da li treba ili ne treba EUR-o ajmo vidjeti koliki postotak štednje hrvatskih građana je vezan na EUR-o. nitko građane nije tjerao da oni stavljaju EUR-o ili da kažu da svoj kune pretvaraju u EUR-o i da im štednja bude u EUR-ima. Isto tako koliki postotak kredita koje su uzele i hrvatske tvrtke i hrvatski građani je vezano na EUR-o. Treća stvar, i zato je tu možda trebao biti predstavnik HNB-a, koliko košta održavanje stabilnog tečaja kune, pa pa nije u Hrvatskoj od '93. godine kad je u, praktički krenuo onaj stabilizacijski program sa 4 četvorke, pa je spušteno na 3,75 i kasnije kad je bila konverzija marke u ovoga u EUR-o 2002. godine onda je tih 3,75 pretvoreno u 7,5 i to je bio praktički prvi tečaj kune prema EUR-u. Danas je taj tečaj drugačiji. Druga stvar, kolegice i kolege da li ste se ikada zapitali ona tri tečaja koja imate, kupovni, srednji i prodajni, pa kad se nađete u nekakvoj transakciji, a imate kune, a trebate platiti u EUR-ima koji vam se tečaj uzima i koliko vi u principu na tome izgubite, da li bi toga bilo da imamo EUR-o? Dakle, niz pitanja o kojima se može raspravljati i o kojima se može razgovarati koje su životne i svakodnevne. Također ovih 6 uvjeta koje je Hrvatska se obvezala da će napraviti, e sad se postavlja pitanje svi oni koji su protiv da Hrvatska uđe u euro zonu, da li su spremni da se provedu ovi reformski zahvati koje mi moramo provesti ako želimo snažniji gospodarski rast, ako želimo bolji život u Hrvatskoj bez obzira da li mi išli prema euro zoni ili ne išli prema euro zoni. Dakle, samo neke stvari je sprečavanje pranja novca, da li ste zato da se otklone teškoće u poslovanju i silni parafiskalni nameti ili za efikasnije upravljanje javnim poduzećima. Dakle ajmo si postaviti pitanje jesmo li za to a to moramo napraviti ako želimo postati dio Eurozone. I nitko nije protiv toga da se raspravlja o euru. Mi jesmo prihvatili jedan dokument a to je na referendumu da Hrvatska želi u EU, između ostalog unutra i piše da ćemo u trenutku kad budemo za to spremni i sposobni i kada naši makroekonomski pokazatelji budu takvi da možemo ući u Eurozonu, uvesti euro. Isto tako nitko nama ne brani u Saboru da raspravljamo o tome. ima niz točki. Evo, imamo točku Izvješće, polugodišnje izvješće o financijskom stanju kojeg podnosi HNB, niz ovih pitanja koje će se danas ovdje postaviti se mogu postaviti guverneru HNB-a i on može odgovoriti na njih i to je samo jedan od sitnih segmenata rasprave o tome što znači uvođenje eura u RH. Isto tako, logična stvar je bila, kolega Lalovac je nešto o tome govorio, što uvođenje eura u RH znači za bankarski sektor, što to znači za građane i poduzetnike, buduće korisnike kredita i što to u konačnici znači za građane kao konzumente proizvoda i usluga koje proizvodi hrvatsko gospodarstvo. Dakle to su sva pitanja na koja treba odgovoriti. To su pitanja koja i javno treba iskomunicirati prije svega HNB a onda a onda i Vlada RH da bi mnoga pitanja koja u ovom trenutku vise u zraku kod hrvatskih građana, ponavljam kao isključivo posljedica straha one tri ekonomske krize i kredita u švicarcima, na ta pitanja na koja im se odgovori onda ovaj postotak od toga da li smo za to da uđemo u Eurozonu ili nismo će biti drugačije. Zašto? Jer da nije tako, gledajte, kolegice i kolege, već zadnjih nekoliko godina vi možete podignuti kredit u kunama. Ne morate se više vezati prilikom dizanja kredita ili nečeg drugog za euro ako ne želite. Međutim, zbog uvjeta i zbog svega puno građana upravo radi ovo suprotno. Dakle, ovo je bio kao jedan mali uvod u ove tehničke promjene ovog zakona, dakle što Ministarstvo financija ustvari, HNB predlaže ovim zakonskim prijedlogom? Dakle osiguravaju se uvjeti za sklapanje bliske suradnje narodne banke i Europske središnje banke o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikom bonitetnog nadzora kreditnih institucija. Sad je tu ključno pitanje, kolegice i kolege, koliko je bankarskog sektora u ovom trenutku u rukama stranaca, preko 90%, oni su u konsolidiranoj bilanci svojih grupa i u konačnici vi ako gledate Euorpska središnja banka, a manje-više svi vlasnici tih banaka su članica Europske središnje banke i u nadzoru tih grupa u principu kontrolira i hrvatske banke. I prema tome ne može se tu izbjeći puno toga. Druga stvar HNB je sve ove godine pokušala uskladiti zakonodavstvo RH sa i u primjeni sa zakonodavstvom EU. I druga stvar, bez obzira što tko pričao, nakon krize 2009, 2010. hrvatski financijski sektor je jedan od rijetkih koji nije imao nekakvih težih potresa, daleko od toga da nije imao i dobrih kredita koji su postali loši plasmani i gubitaka itd., ali se hrvatski financijski sektor i bankarski i ne bankarski nije uzdrmao, ostao je stabilna, prebrodio je to i na kraju a o tome ću kasnije nešto govoriti više kada vidite imovinu i sve hrvatskih banaka onda mislim da o tome ne trebamo puno razbijati glavu. Dakle Zakon o kreditnim institucijama dopunjuje se odredbama kojima se osiguravaju uvjeti za sklapanje bliske suradnje a koji uključuju obvezu dostavljanja Europskoj središnjoj banci svih informacija i dokumentacija o kreditnim institucijama sa sjedištem u RH koje koje će joj biti potrebne radi provedbe sveobuhvatne procjene kreditnih institucija u RH. Obveza HNB-a je da od dana primjene odluke o uspostavi bliske suradnje izvršava sve upute i smjernice i zahtjeve Europske središnje banke te donosi mjere koje se odnose na kreditne institucije ako je zatraži Europska središnja banka. je Europska središnja banka donijela na temelju Uredbe Vijeća Europe 1024 od 2013. godine. Ključna odredba u ovoj, par članaka što se predlaže ovim izmjenama zakona, zakon, je odredba kojom se utvrđuje i postupanje HNB-a u slučajevima kada se ne slaže sa odlukama Europske središnje banke. Dakle HNB će u takvim okolnostima obavijesti Vladu RH i Vladu RH i ona može podnijeti zahtjev Europskoj središnjoj banci za raskid bliske suradnje s trenutnim učinkom. I mislim da je to vrlo bitno i vrlo interesantno da danas i u replikama

koje se mjere predlažu, poduzeti, dana 27. svibnja RH je Europskoj središnjoj banci uputila zahtjev za uspostavljanjem bliske suradnje između Europske središnje banke i HNB-a o obavljanju poslova supervizije i kreditnih institucija u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma. Zahtjevu je priložen i ovaj zakonski prijedlog. Riječ je o koraku koji je sastavni dio procedure za ulazak Hrvatske u europski tečajni mehanizam. Ono što je vrlo bitno što se s ovim propisom postiže za građane ili poduzetnike. Dakle ocijenjeno je da je ovaj zakonski prijedlog ima neznatan izravni učinak na kreditne institucije sa sjedištem u RH koje će Europska središnja banka odabrati za uzorak, za provedbu sveobuhvatne ocjene bankovnog sustava RH. Riječ je o ispitivanju banaka koje se sastoje od provjere kvalitete njihove imovine i testiranja njihove otpornosti na šokove, supervizijski procesi u uvjetima bliske suradnje neće biti značajno značajno različiti u odnosu na postojeći sustav i s obzirom da mi vrijeme polako ističe, dozvolite mi samo nekoliko podataka o tome što je to bankarski sustav RH danas i kolika je njegova financijska moć i snaga i kako se ona kretala zadnjih par godina. Dakle, prema podacima HNB-a iskazanim na agregiranoj osnovi, 2008. zabilježen je rast imovine banaka od 4,4% pa je na kraju 2018. ukupna imovina banaka iznosila 408 milijardi kuna. Pola skoro te imovine je štednja hrvatskih građana i to nikako ne smijemo zaboraviti kad raspravljamo u ovom Saboru o temama koje tangiraju kreditne institucije u RH. Bruto Bruto dobit banaka u 2008. iznosila je 5,64 milijarde kuna što iznosi rast od 44,4% u odnosu na 2017. međutim treba znati da 2017. dobit hrvatskih banaka je znatno pala zbog situacije u koncernu Agrokor, zbog otpisa onih onih kredita i svega skupa stoga stopa ukupnog kapitala banaka iznosi visokih 22,9% a u 2018. poboljšala se kvaliteta kredita pa udio loših kredita, dakle rizičnih kredita u skupini B i C u ukupnim kreditima iznosi pa možemo reći samo 9,8%. Na kraju 2018. g. u RH poslovalo je 25 kreditnih institucija, 21 banka i 4 stambene i 4 stambene štedionice. Dakle ovo je uz izvješće koje ćemo imati obveznim mirovinskim fondovima gdje je imovina obveznih mirovina preko 100 milijardi kuna, praktički oni koji kontroliraju i upravljaju po prilici sa 300 milijardi novaca hrvatskih građana zato naša odgovornost u raspravi kad govorimo o tome mora biti itekako a odgovornost HNB-a i s tim završavam… …/Upadica predsjednik: Hvala./… … i Ministarstva financija je da da

Hvala. Kolegice i kolege, dakle Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru zakon na temelju strategije uvođenja eura kao službene valute u RH, svjesni smo

kada se za to ispune uvjeti, mislim da je to ključni dio i ove rasprave. Unatoč tome, znači smatramo kako strategija nema dovoljan legitimitet za hitno uvođenje novih zakonskih propisa jer niti je raspravljana od strane Hrvatskog sabora niti trenutna Vlada planira podastrijeti plan za uvođenje eura parlamentu kojem bi trebala a niti hrvatskim državljankama i državljanima u vidu referendumskog pitanja. Znači ovom se nastavlja praksa nekritičkog preuzimanja odredbi direktiva Europskog parlamenta i Vijeća u hrvatsko zakonodavstvo a bez stvarne autonomne rasprave o njihovom značenju. Znači uvažavajući sve činjenice i okolnosti koje proizlaze iz članstva RH u EU-u, koristimo i ovu priliku da ukažemo na besmislenost prepisivanja odredbi europskih direktiva i kvazi rasprave o njihovom sadržaju u Hrvatskom saboru. Ako već to ne možemo odlučiti u ovom Visokom domu, onda se treba u Europskom parlamentu zauzeti za jednostavniju i građanima razumljiviju proceduru po kojoj će ili europske direktive automatski bez dodatnih birokratskih zavrzlama vrijediti u RH ili će Hrvatski sabor imati suvereno i autonomno pravo odlučivati o tome koje će odredbe vrijediti u RH. Potreban je novi dogovor država članica EU-a o tome jer ovako dupliciramo zakonsku proceduru bez nekakve dodane vrijednosti za građane. Smatramo da bi se oko svih pitanja vezanih za uvođenje eura u Hrvatsku trebao postići široki konsenzusu uz sadržajnu javnu raspravu a ne da se ispod žita u hitnom postupku predloži važan zakon koji znatno mijenja ulogu i samostalnost HNB-a za koju će, znači za ovaj zakon će nekih 70-ak ljudi ih ovak petak bude toliko, u podne bez ikakvog čitanja i razmišljanja o tome što donosi ovaj zakon, podići ruku i kasnije se čuditi što nam je to zločesta Europska komisija sada poslala Znači umjesto da kao civilizirana država zauzmemo stav o ovom važnom pitanju, ponovno ćemo donijeti jedan nered u javni prostor u kojem će opozicija zazivati referendum a vlast će se kiselo smijati i veseliti što mediji sada govore o uvođenju eura umjesto o prenamjeni zemljišta, Mercedesima u dvorištima, jeftinim stanovima i sličnim zanimacijama naših ministara. ali nažalost ne postoji u Hrvatskoj institucija kojoj bi se mogli obratiti s ovim problemom. Hrvatska više nema snažne institucije. Hrvatska nažalost i to moramo priznati, nema ni funkcionalan parlament koji bi bio kompetentan pozvati Vladu na odgovornost jer većina saborskih zastupnika nije ovdje da zastupa građane, da da zastupa narod koji im je dao glas već samo po naputcima iz Banskih dvora diže ruke kako bi sačuvali svoje beneficije i spriječili da narod odluči o našoj sudbini. Pitam se ima li smisla uopće više sudjelovati u radu Sabora koji nije u stanju Ustavom, znači ispunjavati Ustavom određene ovlasti. I na kraju znači ono što je ukratko stav MOST-a je da nisam sluša a vidio sam da je govorio kolega Aleksić ali vidio sam što je pisao po društvenim mrežama, jasno je da se Hrvatska obvezala, znači uvesti euro ali nije određeno kada i to može biti u onom trenutku kada Hrvatska znači procjeni da je to najbolje za nju. A vidimo da Vlada lomi to preko koljena, da Hrvatska nije spremna i to je naš stav, to je stav i većine građana da Hrvatska u ovom trenutku nije spremna uvesti euro a da bi se neovisno o tome kakva je odluka, kakva će biti odluka da je potrebno provesti javnu raspravu i da je potrebno pitati građane je li to taj trenutak. Je li ovo trenutak za uvođenje eura. I mislim da je to jedan razuman stav, stav koji ima potporu i u hrvatskom narodu i među hrvatskim građanima a Vlada nažalost je to odlučila lomiti preko koljena, bez javne rasprave, bez rasprave ovdje u Hrvatskom saboru, jer nama evo dolaze već zakoni koji su dio ove Strategije o uvođenju eura bez da smo mi odlučili, bez da su hrvatski građani odlučili, bez da je i stručna javnost raspravila je li to taj Evo to je ukratko stav MOST-a i ono što smatramo problematičnim sa predlaganjem ovakvih zakon ako ji su znači dio te strategije a bez da smo zauzeli stav po ovom važnom pitanju. Hvala. Hvala. Sada je na redu gospodin Tomislav Žagar ispred Kluba Nezavisnih zastupnika. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo prije svega da kažem vrlo jasno svoj osoban stav, nadam se da je to i stav kolega iz kluba. Osobno smatram kako uvođenje eura u RH ne može donesti štetu RH ali ono što je meni upitno i s ljudima s kojima razgovaram sebe smatram osrednje informiranim čovjekom vezano za uvođenje eura jer mi nisu poznate sve okolnosti ili sve što može nastupiti nakon toga. s razlogom pretpostavljam da to nije niti poznato čak ni predstavnicima ministarstva ni HNB-a. Mi možemo se voditi sa iskustvima zemalja koje su uvele euro. Pretpostavljam da, dakle da mnogi u RH ne znaju i ne mogu tvrditi do kraja što će se dogoditi pa zbog toga izražavam i određenu zabrinutost jer i anketa je pokazala, državni tajniče to ste vjerojatno vidjeli da samo 1/5 građana u RH je izrazila stav da je jako dobro i dobro informirana vezano uz uvođenje eura. Svi ostali su od osrednjeg do neinformiranih građana. 40% građana u RH je vrlo slabo u ovom pitanju informirano. Ono što građane, to se i iz svakodnevnog razgovora, iz svakodnevnih i iz anketa koje su vođene najviše brine je zapravo što će se dogoditi sa uvođenjem eura kada je u pitanju visina plaća, mirovina, općenito njihova kupovna moć i hoće li uvođenje eura uzrokovati pad plaća i pad standarda hrvatskih građana. To su ključna pitanja koja ih muče. Sljedeće pitanje koje ih muči je naravno i odnos kune i eura prilikom konverzije u trenutku kada se euro bude uvodio. Ono što možemo pročitati i danas u medijima jer je jučer u Briselu prihvaćeno pismo namjere RH, ono što možemo iščitati je da je plan ili namjera da se euro uvede do 2023. godine. Dakle postoji jedan vrlo, vrlo kratak rok za ovaj vrlo opsežan proces. državni tajniče u odgovoru na moju repliku ste rekli ključnu stvar i smatram da je to najbitnije. Ne radi se tu sam o tome da se aktivno trebaju informirati građani, da se treba poduzeti akcije ili vrlo, vrlo jasne i vrlo aktivne javne rasprave, ovdje se radi da se moraju učiniti vrlo aktivni i vrlo jasni koraci za pripremu RH da prihvati euro kao svoju valutu. Mislim da je kolega Lalovac nabrojio ovih 6 uvjeta. I meni se čini najvažnije ova zapravo zdanja dva uvjeta koja se postavljaju a to je upravljanje javnim sektorom i smanjenje financijskog opterećenja hrvatskog gospodarstva. Možemo pitanje postaviti ovako, što znači za 250, ajmo zaokružiti taj broj ili za gotovo četvrt milijuna hrvatskih građana što znači uvođenje eura ako su oni trenutno blokirani? Što za njih znači uvođenje eura? Pazite četvrt milijuna hrvatskih građana se nalazi u blokadi. Taj broj je naravno smanjen zadnjim zakonom oprostom dugova iz prošle godine, on je i znatno veći ali ogroman broj ljudi u Hrvatskoj imaju, su u stanju, imaju blokirane račune a isto tako ogroman broj hrvatskih građana koji imaju

Je li u Hrvatskoj problem taj što često govorimo o velikom poreznom opterećenju i velikom poreznom klinu naše plaće? Ili je problem u tome što poslodavci jednostavno ne žele dati veće plaće jer trpaju dobit u đepove? Analize koje su vršene, koje su pokazale a pogotovo za ove plaće govorim o najnižim plaćama, plaćama koje su niže od medijalne da niti jedno niti drugo nije točno. Dakle niti je to porezno opterećenje preveliko za niske plaće, niže plaće, jer taj porezni klin je za najniže plaće vrlo nizak a s druge strane niti poslodavci imaju previše dobiti jer se pokazao sve i kada bi oslobodili svu dobit, dali je u plaće da te plaće ne bi znatnije porasle. U čemu je onda problem? U čemu je problem i šta ja vidim je problem uvođenja eura i problem hrvatskog gospodarstva i svega onoga što nas čeka? Na to upozoravaju mnogi ekonomisti a to je produktivnog hrvatskog gospodarstva. I evo državni tajniče, ono ključno pitanje što mene sad i kao zastupnika i kao građana zanima. Pustimo na stranu sad sve ovo, ajde neka neće porasti cijene, malo će se zaokružiti cijena kave neće doći do znatnijeg smanjenja plaća nego što jesu ali što će biti sa kamatama u RH? Kamatama koje će biti da kažem na dohvat ruke gospodarstvenicima, razvoju gospodarstva, hoće one doista biti niže? Kolega Lalovac, bivši ministar je maloprije za ovom govornicom upozorio da mi još ne znamo što se zapravo događa jer se najavljuju rigoroznije, rigorozniji uvjeti za kreditiranje. Hoće li to biti slučaj? Ako će kamate u RH, prije svega za poduzetništvo, a onda i za građane biti niže, ako će to značiti razvoju gospodarstva a to je jedini put za porast plaća onda uvođenje eura možemo reći da će biti pozitivno za RH ali to ali to su stvari koje treba svakodnevno ministre, državni tajniče, nemojte se ljutiti ali to treba objašnjavati, treba ljudima govoriti. Pa ministar Pavić, evo platio kampanju, platio je tamo Ana i Marija mislim da su vezano za mirovinski sustav, približite to ljudima, neka ljudima bude jasnije, neka ljudi znaju što će se zapravo dogoditi sa uvođenjem eura. Kada govorimo o monetarnoj politici RH jednom su, bio je kolega Škibola, mladi ljudi su nas pitali iako ja i on imamo suprotan stav vezano za ovo, mladi ljudi su nas pitali što će se dogoditi sa uvođenjem eura. Pa ja sam rekao ništa, zašto ništa, pa što smo mi do sada radili s kunom? Jesmo mi s kunom doista, je li HNB osim naravno najvažnijeg zadatka čuvanja tečaja, je li ona doista pomagala svojim aktivnostima gospodarstvu, možemo reći ograničenim nekakvim uvjetima. Ali pitajte hrvatske gospodarstvenike koji su izvoznici. Oni će vam reći da je tečaj kune njih konstantno, neću reći uništavao ali konstantno ih je sprječavao da budu konkurentni na europskom tržištu. Ono što će nama naravno nakon uvođenja eura biti problem je to da nećemo više sami moći utjecati na neke mehanizme, biti ćemo podložni dakle jedinstvenoj valuti. Ali kažem s obzirom da je do sada nismo koristili nećemo puno izgubiti. Osobno se nadam, nemam problema s time, osobno sam za to da se euro u RH uvede ali sumnjam i biti će jako teško da mi postignemo ove ciljeve a posebno evo kažem upravljanje javnim sektorom s kojim se već dugi niz godina bavimo i smanjenje financijskog opterećenja, misli se prvenstveno na gospodarstvo jer i u ovim uvjetima se pokazuje kada su nam državne financije nešto stabilnije kada imamo veći priliv još uvijek se ne bavimo glavnim problemom a to je financijski rashodi državnog proračuna, ne idemo ka racionalizaciji a u tom smjeru bi trebali i u tom smjeru bi Ministarstvo financija trebalo i ministar prije svega okrenuti svoj glavni pogled. I ono što je još važno mislim kod uvođenja eura to se spominje, to je jedan od ciljeva a mislim da je vezan i uz ovaj prvi cilj, uz današnji zakon a to je sprječavanje sistemskih rizika i mislim da s te strane i ovaj zakon treba podržati jer ako doista, ne smije nam se dogoditi ono što nam se u prošlosti događalo. A kolega Šuker je dobro rekao, okolnosti su se promijenile. Mi imamo sada puno povoljnije okolnosti nego što smo ih imali. Međutim, ajmo reći to slikovito, badava nam je da mi govorimo da imamo povoljnije okolnosti ako to građani ne osjete. Pokušajmo sve učiniti na ova dva cilja da se, to ne može samo Ministarstvo financija da čim prije plaće u RH rastu, da raste produktivnost gospodarstva i onda će biti više ljudi koji će biti za uvođenje eura. ono što su pokazala iskustva drugih zemalja kada se euro uveo onda je zapravo i rasla potpora samoj toj jedinstvenoj valuti dok euro nije uveden i od 2013. prema ovamo pada potpora. Pitanje ako budemo još čekali na kraju hoće li ta potpora zaista biti na najnižoj razini koju možemo očekivati. Podrška zakonu svakako ali puno rada i puno truda da bi se ovi problemi riješili. Hvala. Hvala. Sada će ispred Kluba zastupnika HNS-a govoriti gospođa Božica Makar. Izvolite. **Makar, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji uređuje uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u RH i superviziju njegovog poslovanja. Sklapanjem ugovora o pristupanju RH EU, RH obvezala se uvesti euro kao službenu novčanu jedinicu kada se za to ispune uvjeti. U vezi s time Vlada RH i HNB izradile su i strategiju za uvođenje eura kao službene valute u svibnju 2018. godine. Tu je bilo dosta riječi o tome koliko smo zapravo svi mi kao građani, kao gospodarstvenici informirani o tome što euro donosi, što euro donosi za gospodarstvenike, što donosi za građane jer tu se često osvrćemo i polazimo svaki od sebe, što euro znači za nas, što uvođenje eura donosi meni, da li donosi dobro ili loše. Stvarno naši građani nemaju dovoljno informacija, ne znaju što će biti sa kreditima, na koji način će se oni sad pretvoriti u eure ako su u kunama ili obrnuto, što će biti sa cijenama, čuli smo tu da su i razmišljanja što će biti s plaćama, zapravo svi mi gledamo kakav će nama životni standard biti nakon uvođenja eura, da li će biti bolji ili lošiji. Jer ako nemamo dovoljno informacija na temelju svega onog lošeg što smo doživljavali u proteklih godina naročito u dijelu bankarskog sektora, sektora, bili su tu švicarci, bilo je tu nemogućnosti dolaženja do štednje u bankama kada banke nisu mogle isplaćivati štednju pa određeni osigurani iznosi čak ni do tog iznosa se nije moglo doći, tako da su građani u neku ruku preplašeni, jer ako nemaš dovoljno informacija u pravilu uvijek se bojiš. Zato se treba stvarno aktivno uključiti o informiranje građana, tu očekujemo tu očekujemo da HNB stvarno da odgovore na sva pitanja koja se postavljaju, koja se tu nameću. Naravno EUR-o treba uvesti, koje to vrijeme, stekli su se određeni uvjeti i Hrvatska u tim strogim uvjetima ispunila je određene stvari i konačno možemo početi razmišljati o tome jer do sada to nije bilo ni moguće, ali bez prave informiranosti građana stvarno ne smijemo ići dalje. Kao prvi prema bankarskoj uniji je jedinstveni nadzorni mehanizam koji bi trebao osigurati da politika EU koja se odnosi na bonitetni nadzor kreditnih institucija provodi se na dosljedan i učinkovit način, da se jedinstvena pravila primjenjuju na jednak način za sve kreditne institucije u svim relevantnim državama članicama i da se nad kreditnim institucijama provodi nadzor naviše kvalitete. Radi približavanja krajnjem cilju uvođenja EUR-a kao zakonskog sredstva plaćanja u RH i ulaska u bankovnu uniju potrebno je najprije omogućiti blisku suradnju HNB-a s Europskom središnjom bankom. Bilo je već tu riječi da se radi, da je ovaj zakon zapravo jedan tehnički zakon međutim osim što je tehnički zakon on stvarno omogućava i sprječavanje sistemskih rizika tako da on ipak donosi nešto više. Imamo tako Člankom 7. stavkom 2. Uredba Vijeća je regulirano da je jedan od uvjeta da su svi, da se u državi članici sudionici čija je valuta nije EUR-o prije podnošenja zahtjeva za uspostavu bliske suradnje donesu svi relevantni nacionalni propisi koji će osigurati ovu suradnju. Dakle, to je u neku ruku tehnički dio, ali on stvarno znači i mnogo šire od toga. Upravo zbog ovog Članka 7. i nužno je donijeti ovaj zakon kojim se osigurava provedba Uredbe Vijeća EU 1024 od 2013. i EU broj 468/2014 Europske središnje banke o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te nacionalnim imenovanim tijelima. Tu sam već govorila i o HNB-u i njegovoj ulozi. Dopunjenim zakonodavnim okvirom osigurat će se da HNB poštuje smjernice ili zahtjeve Europske središnje banke i da pruža sve informacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u RH. I kao I kao što sam rekla svakako HNS je za uvođenje EUR-a i smatramo da je to dobro. Smatramo i da je dobar trenutak za početak, ali da treba svakako više informacija, više objašnjenja jer naši građani i naši gospodarstvenici trebaju odgovore na mnoga pitanja. Vjerujem da ćemo u tom smjeru svi zajedno i raditi i da ćemo biti dio i europske monetarne unije. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Ivan Lovrinović. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani, mi vidimo da se ova rasprava o Prijedlogu Zakona o kreditnim institucijama pretvorila o raspravu u EUR-o. Ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku ponovo zahtijevam od predsjednika sabora da stavi temu EUR-o na plenarnu sjednicu sabora, da o njoj raspravljamo, da budu ovdje pozvani predstavnici Ministarstva financija u ime Vlade i HNB-a. Naprosto je Naprosto je zastrašujuće o kako se važnim, o kako važnim pitanjima se ovako jednostrano razgovara u Hrvatskoj, vodi se jednostrana političko propagandna kampanja u režiji Vlade i HNB-a, a što plaćamo mi porezni obveznici. Zašto se uopće sada na velika vrata uvela tema o EUR-u, razgovor o EUR-u? Zašto je pisano pismo Europskoj središnjoj banci, Europskoj komisiji? Pa iz jednog prostog razloga, što je ova Vlada preopterećena aferama, svaki tjedan ili mjesec nova je afera. S druge strane ništa nisu napravili glede gospodarstva ono što su obećali nema tzv. strukturnih reformi, problemi se gomilaju, ljudi i dalje odlaze u inozemstvo, nama se stvari spontano, stihijski događaju i mi jednostavno ajmo ajmo preživljavamo zahvaljujući turizmu i zahvaljujući doznakama naših radnika iz inozemstva koji svake godine putem banaka transferiraju Hrvatsku oko 2 milijarde EUR-a. Ali dopustite da kažem kao ozbiljan čovjek, znači i sveučilišni profesor i političar Stranka Promijenimo Hrvatsku ima najjači tim ekonomski u Hrvatskoj u odnosu na sve stranke koje ovdje sjede, među njima je 8 doktora znanosti i ovo je tema koja nas jako zaokuplja. Za razliku od ovako jednog političkog ili politikantskog pristupa bolje rečeno temi EUR-a, ja ću iskoristiti priliku da govorim argumentirano i na iskustvima drugih. Znači nije EUR-o uveden jučer u euro zonu pa da mi ne znamo kako će imati utjecaj na ostale članice odnosno kako će imati utjecaj na Hrvatsku. Koji je ključni cilj bio kada se stvara strategija uvođenja eura i monetarne unije za EU? To je To je bila ideja da se uspostavi mir i suradnja na prostoru današnje EU-a, da narodi više ne ratuju međutim došlo je do toga iz godine u godinu nakon 50-ih godina da se koncept uvođenja eura pretvori u zahtjev za stvaranje, za ubrzano stvaranje ajmo tako reći, jedne super države koja bi se zvala kolokvijalno ajmo tako reći, Sjedinjene europske države. Međutim, taj projekt je zapeo i vi znate da je zbog toga da su u nekoliko referenduma od Francuske, Danske itd., da su građani odbili prijedlog tzv. europskog ustava koji bi bio najvažniji u stvaranju zajedničke države. Od tada se ne govori više o ustavu nego se govori o Lisabonskom sporazumu. Izvorna ideja je bila koju su naročito gurali i guraju Francuzi od njihovog predsjednika Pompidou poslije Valery Giscard d'Estaing, Mitteranda, pa sve preko Hollandea pa danas do Macrona da eura treba uvesti, da treba forsirati monetarnu uniju, iz kojeg razloga, pa upravo zbog toga da se stvori jedinstvena država a mi znamo da je najmanje kao jedinstvenu vjerojatno žele Francuzi. Međutim, koji je njihov razlog bio da se zalažu za takav koncept? oni su prolazili kroz razdoblje neizvjesnosti ekonomske i za to vrijeme su vidjeli da Njemačka ekonomski napreduje i da je postala europski dio i oni su u jedinstvenoj valuti, euru vidjeli mogućnost rješavanja svojih problema provođenja reformi i da se zakače za njemačku lokomotivu i da će im biti bolje. E tako danas ova vladajuća koalicija i vidimo točno ovdje po raspravama tko ovdje u koji rog puše, oni otprilike i nama kažu ajmo što prije se zakačit za ovu njemačku lokomotivu i po prirodi stvari i našem vagonu će biti dobro na tom putovanju. E dragi moji kolegice i kolege, ovo je najteže pitanje međunarodne ekonomije, međunarodnih financija a koje se odnosi na euro. Ovdje se govori, postoji pojam političkog eura i ekonomskog eura. Politički pristup euru je ovo što se danas ovdje dominantno čulo i što mi danas vidimo ovdje? Mi smo ovdje danas vidjeli da HDZ i SDP imaju potpuno dakle istovjetno pogled na uvođenje eura iako to SDP pokušava izvrdavati, ovdje smo vidjeli, kolega Lalovac koji upravo tu ulazi, oni dakle isto misle o euru s tim da imaju neke malo finese i ono što je suština pozadine, svi kažu da treba provesti strukturne reforme, sama zamjena valute bilokoje da dođe u Hrvatsku, neće nas riješiti naših velikih problema. Reforme ove dvije stranke nit su znali provesti niti hoće. I najvažnija strukturna reforma za Hrvatsku biti će ona da ove dvije stranke ispratimo u povijest. To je najvažnija strukturna reforma za Hrvatsku i to će učiniti stranke koje su sada došle na scenu i mi se iz stranke Promijenimo Hrvatsku pozivamo građane, dragi građani, vi imate samo jedan problem, jednu dilemu, hoćete li na slijedećim izborima podržati ove dvije stranke koje su nas upropaštavale ili ćete novim ljudima, novim strankama koje su, tim ljudima koji su stručniji, pošteniji, sposobniji, dati priliku ili ćete birati ljudi koji su nas dosada upropaštavali. Pa evo recimo ostatak moga govora su argumenti. Pogledajmo zemlje koje su uvele euro i koje nisu uvele euro a nalaze se po EU-u. Postavlja se pitanje zašto jedna Danska kao jedna od najrazvijenijih zemalja u svijetu, u EU-u, zašto ona nije uvela euro? Ona već 20 g. se nalazi u ERM 2 tečajnom mehanizmu i nema namjeru uvesti euro. Zašto to nije uvela Švedska? Visoko razvijena, jedna od najrazvijenijih zemalja u svijetu ali ajmo pogledat nama bliže zemlje zašto nije uvela Mađarska, Češka, Poljska koje izvrsno stoje i postižu najviše stope rasta, ekonomskog rasta. Poljska koja ima svoju valutu je jedina zemlja, jedno gospodarstvo u EU-u koja nije doživjela recesiju nakon 2008. g., sve druge zemlje u EU-u su upale u recesiju. Objasnite nam to. Zašto Česi koji najbolje stoje, isto su mala zemlja, zašto oni ne uvode euro? Bio sam prije mjesec i pol dana kod njih u studijskom posjetu sa suradnicima, oni su se samo osmjehnuli i rekli pa čujte gospodine, zašto da uvodimo euro kad izvrsno se razvijamo uz našu valutu. Ali zato se vraćam ovdje u ovu aktualnu političku pozornicu u Hrvatskoj. Valuta je oznaka suvereniteta. Ako me pitate kao građanina o euru, onda ću vam reći slijedeće da je to tehničko pitanje i nije toliko važno, čak je lakše imati euro jer ne morate ništa mijenjati kad idete u Italiju itd. Međutim sa aspekta gospodarstva, to je nebo i zemlja, zato i postoji monetarna i tečajna politika da kad imate neravnoteže u svom gospodarstvu, da možete koristiti svoju valutu, monetarnu politiku, tečaj. Ako toga nemate a najveći problem koji se pojavljuje, kojeg smo vidjeli već 2008., on se jako dobro oslikao na primjeru Grčke. I oni su rekli ajde da uđemo pa i da se i mi zakačimo, poslije će nam bit bolje,

i projekta euro jer tamošnje banke 1/3 svoje imovine drže u državnim obveznicama. Onog trenutka kad počnu rasti kamatne stope a to je pred vratima, Italija neće moći vraćati dugove, ona preko 100 milijardi godišnje samo plaća kamata na državni dug. Zato ovaj govor što se nalazi oko eura i EU-a, molim vas shvatite ozbiljno, ovo nije referendum hoćemo-nećemo jer mi znamo kako ovdje koalicijski partneri koji su na vlasti razmišljaju, njima je do njih a ne do nas. Ako izgubimo svoju valutu i monetarnu politiku zakucati će nas za dno EU a to, imati ćemo ulogu koju je imalo Kosovo u bivšoj Jugoslaviji. Pozivam sve suverenističke stranke, pozivam sve građane da se odupremo ovom, nerazboritim postupcima i da ako treba da idemo na referendum. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinoviću, ovo što ste rekli u javnoj raspravi podržavam, trebali smo provesti javnu raspravu, to bi svakako bilo dobro i poželjno da smo napravili, nažalost nismo. Na vaše pitanje o Dancima i Šveđanima ja bih se usudio odgovoriti da je u pitanju jedna pragmatičnost. Danci i Šveđani, jednostavno nisu uvjereni da će EU opstati. I zbog toga što nisu uvjereni da će EU opstati oni kalkuliraju i dalje sa Eurozonom jer ukoliko EU ne opstane oni će biti u manjem problemu ukoliko nemaju euro nego ukoliko ga imaju, to je vrlo jednostavan odgovor. Što se tiče ovog vašeg zadnjeg, zadnje teze o referendumu moram vam reći ipak da referendum o ne ulasku u Eurozonu nije moguće provesti provesti, to ne bi bilo ustavno ali je moguće provesti referendum o odgodi ulaska u Eurozonu. Dakle referendum o odgodi ulaska u Eurozonu moguće je provesti. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ispričavam se, hvala. Kolega Aleksiću prvi dio vaše konstatacije, razmišljanja je ono što ključno građani Hrvatske trebaju znati. Ljudi moji budimo mudri poput Danaca i Šveđana, ako oni ne vjeruju u ovaj projekt, znači i čekaju, pa zašto mi žurimo? Mi najmanje razloga imamo, daleko smo slabiji od njih da žurimo, budimo mudri i čekajmo. A ovaj drugi dio, zašto treba čekati? Jer ako se pojavi veliki problem nova financijska kriza onda će oni koristiti svoje valute i svoje politike, tako bismo mogli dakle i mi. Znači mudro čekati što se događa. Možda se nismo dobro razumjeli, ne pozivam na referendum protiv eura nego upravo za odgodu eura, dakle o tome se radi. Ali troje ljudi je ispregovaralo sve u vezi ekonomije sa EU to su Martina Dalić, Boris Vujčić i Zdravko Marić. Ti nas ljudi sistematski destruiraju godinama. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Lovrinoviću, a u svojo raspravi sam i slušali ste da smo tražili određene i odgovore od HNB-a koja smo rekli da bi trebala tu biti i odgovoriti na ova pitanja o nezadovoljstvu hrvatskih građana jer vidjeli smo da 48%, u svom u svom izlaganju sam rekao da 48% hrvatskih građana smatra da će to oštetiti ekonomiju, da postoje ozbiljne sumnje kako će utjecati na gospodarstvo, na mala poduzeća, na male banke i svakako bez tih jedne sveobuhvatne analize i kvalitetnog odgovora od HNB-a zapravo će ovisiti i stav kluba SDP-a. Tako da o njima raspravljamo, ja se slažem u vašem dijelu rasprave pogotovo znamo da je bila kriza eura, šta je bilo sa Grčkom, govorili su o tri brzine, tko će koja država u kojoj brzini eura biti. Tako da ono jedino što je sigurno je ne znamo šta će biti s eurom nakon 5 ili 10 godina. Tako da mi svakako ovdje tražimo i nekakve pisane odgovore HNB-a kako će

i mi tražimo referendum za odgodu uvođenja dakle i želimo ozbiljnu raspravu u Saboru tada ću vjerovati da SDP ozbiljno misli i da niste možda dio ove koalicije koja o tome radi. Međutim, vi ste iskoristili jednu anketu, sve ankete koje su provođene govore da građani ne žele uvođenje eura još uvijek. Vi ste izabrali jednu anketu koju je naručila i platila HNB i meni i meni je žao da ste vi tumačili tu anketu, a onaj tko naruči i plati znate da ta anketa, to je jedina anketa koja govori da građani većinom hoće. Znači nemojte koristiti tu jednu anketu prema 50 To je manipuliranje od strane HNB-a, ove Vlade jer njima je jedino važno da se dodvore centru moći u Briselu i Frankfurtu ali dobro je rečeno danas pitanje uopće hoće li opstati. Ovakva žurba sa eurom razoriti će sam koncept EU. Neka se to zna. Hvala. Idemo dalje. Gospodin Damjan Vucelić. Izvolite. Evo sada držim u ruci ovaj prijedlog zakona i ovdje je jedna sramotna rečenica koju nitko nije od vas danas ovdje spomenuo, ja ću je pročitati: „HNB izvršavati izvršavati će sve smjernice ili zahtjeve Europske središnje banke i donijeti će sve mjere koje se odnose na kreditne institucije a koje zatraži Europska centralna banka.“. Evo ja ću još jednom ponoviti ovaj dio: izvršavati će sve smjernice ili zahtjeve Europske središnje banke. Znači, ljudi, ja se nadam da ste svi poslušali ovu rečenicu, da ste ju svi shvatili, ovo tu je tragedija i što je najgore prolazi u tišini. Nitko o ovome ne priča. Ja iskreno ne znam kako će izgledati naša ekonomija. Znači po ovome Europska centralna banka odlučuje tko, što, gdje i kako će se proizvoditi u našoj zemlji. ekonomije će, u kojoi sektor ekonomije će biti ulagano. Mislim ovo je sramota, s ovim smo izgubili i neki zadnji segment suverenosti. Evo ja sam slušao gospodina Lovrinovića i gospodina Aleksića, slažem se sa njima u svemu. MI ovime gubimo monetarnu suverenost. Ja znam da gospodin Plenković više voli briselske zgrade ja sam uvjeren da bi gospodin Plenković prodao cijelu zemlju do ju na pladnju, prodao nam šume, prodao nam vode. Ja znam da trenutno u našem Dubrovniku, centru Dubrovnika nema više Hrvata, nema više hrvatskih zgrada, sve su pokupovali stranci. Isto tako Talijani nam izlovljavaju ribu, mislim tog ste svi isto svjesni. Mi ovim gubimo sve što posjedujemo, ovo je ustvari ono što ste vi tu kolege iz HDZ-a, ovo je vaša politika, politika sluganstva, dodvorništva, borba za stolice. Ja moram reći da mi iz Živog zida nikada, nikada neće imati naš glas, našu ruku, niti nikada niste imali za ovako nešto. Ja bi još jednu stvar napomenuo, svima je prošla ispod radara ta strategija o uvođenju EUR-a kao službene valute u Hrvatskoj iz 2018. godine. Meni je neobjašnjivo kako nitko do sada, ja ne znam jel to itko uopće čitao jer na stranici 9 te strategije piše pod glavnu točku zašto uvesti EUR-o slijedeće, evo budem citirao gospodama iz HDZ-a. Znači, piše slijedeće: Gubitak samostalne monetarne i tečajne politike ne čini znatan trošak za Hrvatsku i u nastavku još objašnjavate da gubitak monetarne i tečajne politike nije tako loš za nas jer je ionako većina banaka u stranom vlasništvu. I što vam reći na ovo? Rasprodali ste sve, uništili ste sve i onda nas još uvjeravate kako vazalstvo u redu, kako to nije ništa strašno. Živi zid se definitivno ne slaže s ovime, ja pozivam hrvatski narod da pruži otpor ovakvoj politici. Evo, hvala vam lijepa.

Vidite kolega Vuceliću, meni i nije toliki problem ta činjenica da će središnja banka davati nekakve smjernice, ona ih daje i sada. Mi i sada te smjernice ispunjavamo, ništa se tu specijalno neće promijeniti. Meni je problem u nečem drugom puno veći. Ja nemam povjerenje u HNB, ja nemam povjerenje u ljude koji rade u HNB-u, to su ljudi koji su omogućili da se pljačka hrvatske građane nepoštenim kreditima, to su ljudi koji nisu onda kada je presuđeno da je to tako zaustavili banke u tome, to su ljudi koji nisu naložili koji nisu predložili Vladi RH određene mjere da se bankarsko poslovanje svede u zakonite norme. I to je razlog zašto ja nemam povjerenja u HNB, a HNB a HNB će imati jedan glas koji je vrijediti jednako kao i glas svih drugih banaka kada ode tamo sudjelovati u radu svih banaka euro zone. Nemam povjerenja u HNB, to je to.

Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici danas na ovoj točci dnevnoga reda imali smo prilike otvoriti raspravu i o pristupanju Hrvatske euro zoni. Činjenica jest da je Vlada RH i HNB su učinile te inicijalne korake prema pristupanju euro zoni, a to je aplikacija za ERN 2 tečajni mehanizam. Zašto je to zabrinjavajuće? Zabrinjavajuće je kada vidimo kakva je podrška implementaciji EUR-a od strane hrvatskih građana. Ako ćemo uzeti u obzir službene ankete, ne ove ankete koje je naveo gospodin Lalovac to su ankete sa službenih stranica HNB-a, ako ako ćemo uzeti službene ankete Eurobarometra, znači Eurobarometar je službeno anketno glasilo EU i i vi ćete vidjeti da u tim anketama preko 50% hrvatskih građana nije trenutno za uvođenje EUR-a. I sad kada imate situaciju gdje hrvatski građani nisu za uvođenje EUR-a, a paralelno imate situaciju gdje hrvatska politička elita skupa sa tim bankarskim konglomeracijskim interesima nastoji što prije nas ugurati u euro zonu. Znači, to su konflikti interesa i to su očiti konflikti mnijenja koje se održava na hrvatskoj političkoj sceni. Ono što treba reći da mi moramo biti glas u Hrvatskom saboru hrvatskih građana i hrvatski građani znaju da uvođenjem EUR-a će doći do porasta cijena i to je neupitno. Znači, to su iskustva iz drugih država članica euro zone, imate iskustva iz Slovenije, imate iskustva iz Italije npr. u Italiji je uvelike pala potpora ne samo euro zoni nego EU i tamo stranke koje su euroskeptične imaju preko 60% političkog, Budući da će cijene rasti, a plaće neće rasti jednostavni logični zaključak jest da Hrvatska trenutno nije za preuzimanje EUR-a. Znači svako guranje u euro zonu, a da plaće ne rastu, da nemamo bar približne plaće kao što imaju Njemačka, Austrija i Francuska nisu ekonomski opravdani i ekonomski racionalni potezi. Znači, to su obični politički potezi motivirani agendom koja postoji. Znači, postoji agenda i ne gleda se ekonomska racionalnost. Osobno nisam za takvu politiku, ja sam za politiku koja će biti suverenija, koja će biti mudra i prije svega sagledavati nacionalni interes. Hrvatskim građanima treba ponuditi referendum o ovom pitanju, referendum su imale mnogo razvijenije države nego što smo mi po pitanju uvođenja EUR-a, imala je Švedska 2003. godine i ne vidim razloga zašto Hrvatska ne bi imala referendum po ovom pitanju pogotovo kada vidimo da javnost ne podržava trenutno uvođenje EUR-a, zato što javnost smatra da naše gospodarstvo ne može trenutno izdržati takav proces i da će hrvatski građani imati štete od toga. Meni je razumljivo isto kada vidim da guverner Narodne banke i viceguverneri zastupaju uvođenje eura međutim postavlja se pitanje da li oni motivirani za uvođenje eura zbog partikularnih interesa ili gledaju širi opći društveni interes. Oni se ne boje rasta cijena i razumljivo je da se ne boje rasta cijena jer i danas su njihove plaće preko 5000 i u tom kontekstu jasno je da hrvatski građani ovdje nisu na prvome mjestu nego su na prvome mjestu opet ta bankarska i politička elita. Treba reći kod aplikacije ERM 2 tečajni mehanizam, u ERM tečajnom mehanizmu najmanje se ostaje 2 g., ali ono što treba znati jest da su određene države bile u ERM 2 tečajnom mehanizmu preko 10 g., znači imate slučaj Litve i Latvije, tako da to što ćemo mi ući u ERM 2 tečajni mehanizam, naravno ako oni prihvate našu aplikaciju, to ne znači da ćemo mi za 5 g. uvesti euro jer onda tek kreće kontrola makroekonomskih parametara i tek onda ćemo vidjeti da li Hrvatska zadovoljava one elemente koji obuhvaćaju strukturne reforme zato što smo mi često dobivali opomene od strane Europske komisije da Hrvatska nije efikasna u provođenju strukturnih reformi. Druga stvar, treba zadovoljiti te kriterije nominalne konvergencije, ja sam prethodno pričao o realnoj konvergenciji gdje naše plaće nisu niti približno jednake plaćama u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj ali i po pitanju nominalnih konvergencija, činjenica jest da Hrvatska ne zadovoljava kriterij javnoga duga zato što mi trenutno imamo javni dug preko 70% BDP-a a kriterij nominalne konvergencije jest 60% u odnosu na BDP. U ovome zakonu spominje se i kreiranje bankarske unije. Što se tiče bankarske unije, treba kritički sagledavati na kreaciju bankarske unije, zašto? Zato što smatram, osobno smatram da centralizacija financijske moći u EU nije nikako dobra. Vidimo da centralizacija financijske moći postaje ogroman problem ne samo u EU-u nego i svijetu gdje određeni privatni entiteti, privatne ne javne strukture nego privatne strukture, akumuliraju moć koja koja postaje mnogo veća nego od izabranih demokratskih Vlada i onda te privatne strukture utječu i kreiraju javne politike. Osobno se žestoko protivim takvim modelima. Treba reći i naglasiti da hrvatski građani znaju kako sve države u EU-u nisu nažalost ravnopravne, ja zagovaram ravnopravnost svih država unutar asocijacije zvane EU međutim vi imate npr. Dansku koja njoj se dala mogućnost da se izuzme od uvođenja eura, istu takvu mogućnost jest imala Velika Britanija, znači nekim državama se dala mogućnost da se ne uvede euro, mi smo se obvezali na uvođenje eura što ne znači da se ne može provesti referendum ali hoću reći da naše političke elite malo gledaju nacionalni interes jer npr. to kako to da su u Danskoj se mogli izboriti za takvu opciju da ne prihvate euro a u Hrvatskoj naši političari se nisu mogli izboriti za takvu jednu opciju što ne znači da mi za jedno 10 g. nećemo biti spremni za ulazak u Euro zonu, znači ja nisam kategorički protiv eura ali smatram da trenutka gospodarska situacija nam to ne to ne dopušta. I na kraju ovoga govora, moram se osvrnuti i na nedavne izbore za glavne funkcije unutar EU-a. Ono što je mnogima promaklo, zato što su bili više u fokusu funkcije oko Europske komisije, međutim ono što je mnogima promaklo jest funkcija guvernera Europske središnje banke. Treba reći da je na čelo Europske središnje banke došla osoba koja je dugogodišnje bila članica izvršnog odbora međunarodnog monetarnog fonda a to je Christine Lagarde i svatko tko prati politike MMF-a, prvenstveno prvenstveno ekonomske politike, zna se da je Christine Lagarde jedna od najgorljivijih zagovornika žestokih mjera štednje, žestokih poreznih presija i žestokih restriktivnih kako fiskalnih tako i ekonomskih politika i sukladno tome, možemo i zaključiti u kojem smjeru će Europska središnja banka voditi u budućnosti politike, hvala. Prvu repliku ima g. Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Škibola, pa ja sam zapravo o toj anketi koju sam pronašao na stranicama HNB-a, nisam govorio pozitivno nego čak suprotno, da je to zastrašujuće kako imaju loše podatke a naručili su anketu gdje čak od onih koji kažu da su pozitivni, 48% hrvatskih građana smatra da će uvođenje eura imati negativan učinak, to su zastrašujući podaci. Samo 25% hrvatskih građana kaže da će imat pozitivan druga stvar, u toj istoj anketi, kažu mi da su jako loši s obzirom da su oni naručitelji, kažu da su najveći dio hrvatskih građana iz među 30 do 45 g. odgovara nikada ne treba uvesti euro. Znači to su jako loši pokazatelji HNB-a koji je naručio anketu, a ovdje nemamo njih s druge strane da objasne a ulazimo u taj nekakav mehanizam, nemamo nikakve odgovore na ta pitanja a vrlo lošu anketu koji su oni naručili, imaju vrlo loše a zamislimo ovo što ste vi rekli kako su još neke druge ankete. Marin (Nezavisni)** Hvala gospodine Lalovac na ovoj replici. Moram reći da se s vama slažem, međutim svakako treba uzeti u obzir kako je uopće moguće da HNB naručuje te svoje vlastite ankete i stavlja ih na službene stranice koje vjerojatno čak nisu niti relevantne zato što imamo jedan Eurobarometar koji ima podatke kakve ima i di su ti, su te informacije jednostavno u određenom konfliktu. Znači, oni tu neodgovorno prema hrvatskoj javnosti hoće stvoriti neko javno mnijenje koje im trenutno ne ide niz dlaku i na takav način koji je nekorektan smatram da se ne može ništa dobro napraviti. Moje mišljenje jest da bi guverner narodne banke, viceguverneri trebali otvoriti jednu javnu raspravu, biti otvoreni, prihvatiti određene kritike, prihvatiti određene prednosti koje donosi EUR-o ali na jedan iskreni otvoreni način, a ne manipulacijama. Hvala. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Škibola najprije vam čestitam na izvrsnom i argumentiranom izlaganju, vi ste mladi ekonomist, najmlađi saborski zastupnik, ono što želim pitat vas i reći vidite naruči HNB anketu, plati je, stavi je na svoju stranicu i to je jedina anketa koja govori u prilog tome da građani većinski žele EUR-o. Znači, ona svjesno manipulira našim novcem plaća i to koristi. prvo što ćemo napraviti Promijenimo Hrvatsku stranka, kad budemo sudjelovali u budućoj vladi, a to će biti sigurno, preuzet ćemo dio odgovornosti, jest da ćemo samo HNB dobro provjeriti jer tamo je znači netransparentno, netransparentnosti previše. Ali želim vas pitati nešto o EUR-u, zašto se građanima Hrvatske ne govori da će plaće biti zacementirane, zamrznute, da će standard biti vrlo nizak, žele Hrvatsku pretvoriti u zemlju konobarica, kuharica i šofera, o to me nitko ne govori Marin (Nezavisni)** Hvala gospodine Lovrinoviću, pa evo moram reći da osim tih ajmo reći lažnih anketa koje stavljaju na službene stranice stranice HNB-a, oni na tim službenim stranicama uvjeravaju građane da porast cijena je neka mistika. Znači, da to nije stvarnost, da je to mit, međutim iz iskustva vi kao profesor monetarne ekonomije pa valjda razgovarate sa kolegama iz Slovenije iz Italije sa ekonomistima i vi znate da to nije mit nego će stvarno cijene rasti, e sad u kojim količinama će cijene rasti to je drugo pitanje, međutim neosporna je činjenica da će one rasti zato što i sam Eurostat tvrdi da će najmanje 0,3% rasti, a onda oni se u HNB-u neće osvrnuti na plaće, oni neće reći da li će i plaće rasti, razumijete, nego samo kao

uvaženi tajniče Ministarstva financija, moram reći da ja osobno i stranka SNAGA nismo niti euroskeptici, nismo niti protiv ulaska u euro zonu, nismo niti suverenisti na način da smatramo da je kuna nekakav simbol suverenizma. Kuna nije simbol suverenizma ona je više nekakva romantična kategorija. No, s druge strane Stranka SNAGA osluškuje bilo naroda i u narodu se pojavljuju proturječja. Poduzetnici u velikom broju i izvoznici i uvoznici smatra da EUR-o treba uvesti. Građani s druge strane u velikom broju smatraju da EUR-o ne treba uvesti. I sad u svemu tome treba naći nekakvu mjeru i treba vidjeti što bi bilo najbolje za RH, ako je situacija takva da još uvijek ne postoji većinska slika o tome da bi EUR-o trebalo uvesti onda bi ulazak u euro zonu trebalo odgoditi. Sad neki zazivaju referendum i smatraju da bi se referendumom trebalo odlučiti o tome hoćemo li ući u euro zonu. Svi oni koji zazivaju referendum na takav način, koji govore kako bi trebalo referendum organizirati i od građana tražiti odgovor na pitanje želimo li ući u euro zonu, oni su u krivu, jer takvo pitanje ne bi bilo ustavno. Ne bi bilo ustavno zbog toga jer je RH potpisala ugovor s EU i u tom ugovoru piše da ćemo mi u euro zonu ući kad se steknu uvjeti, na referendumu smo pristali ući u EU i tim pristankom mi smo prihvatili takav ugovor i mi ne možemo od toga odstupiti. ja smatram i Stranka SNAGA smatra da se uvjeti nisu stekli i da nije vrijeme da se uđe u euro zonu. Pogledajmo samo ove razvijenije zemlje kao što su Danska i Švedska, kao što je spominjao profesor Lovrinović, koje pragmatično čekaju ulazak u euro zonu, one će možda ući jednog dana u euro zonu, ali pragmatično čekaju i ne žure u euro zonu zbog toga jer nije sigurno kakva je budućnost euro zone. Imamo situaciju s tim zemljama koje su u krizu, koje imaju problema i koje bi mogle izazvati nered u samoj euro zoni. I zbog toga čemu žurba, ima vremena, pričekajmo, no taj moj apel očigledno ne nailazi na plodno tlo jer je već zahtjev ono da se uđe u sistem ulaska u euro zonu, prema tome tu se ne može postići ništa. Stranka SNAGA je protiv toga i zbog nekih drugih razloga. Koji su to drugi razlozi? Razlog je HNB prije svega. Kao što znamo nakon što uđemo u euro zonu HNB odnosno naš guverner će postati dio vijeća i u tom vijeću će komadić suverenosti HNB-a biti čak veći nego što je komadić suverenosti RH u EU jer glas guvernera Vujčića imat će jednaku snagu kao glasovi svih drugih guvernera središnjih banaka koje se nalaze u euro zoni. I ste strane to je dobro, međutim ono što nije dobro jest činjenica da ja nemam povjerenja u HNB. Zbog čega ja nema povjerenja u HNB? Iskustvo je takvo da ne mogu imati povjerenja. Kao prvo banke su sve do 10. siječnja 2013. godine ugovarale u RH nepoštene kamatne stope s većinom potrošača.

hrvatskih banaka, no HNB nije smatrala da je to nezakonito, dapače HNB je na svojim web stranicama držala informaciju kako je administrativna odluka banke o promjeni kamatne stope u stvari zakonit i normalan način promjene kamatne stope. Što znači da je u stvari HNB držala lojtrice bankama u stranom vlasništvu da se tako ponašaju. Povući ću paralelu sa Hrvatskom poštanskom bankom koja je državna banka u toj banci se takve kamatne stope nisu ugovarale, zanimljivo zar ne. Kako to da Hrvatska poštanska banka nije imala takve kamatne stope, dok su sve ostale strane banke imale takve kamatne stope. S druge strane banke majke takve kamatne stope nisu nikada ugovarale u domicilnim državama zato jer nisu smjele. Nisu to smjele niti naše banke u stranom vlasništvu ovdje činiti, ali su činile zbog toga jer ih nitko u tome nije spriječio, a trebala ih je spriječiti HNB. HNB umjesto da spriječi te banke u tom takvom poslovanju ona im je držala lojtrice držeći na web stranici upravo na onoj stranici na kojoj informira potrošače o načinu poslovanja banaka, upravo na toj stranici je držala informaciju kako je to normalan način poslovanja hrvatskih banaka. I kada je maknula HNB tu informaciju sa svojih web stranica? Maknula ju je onoga dana ili možda tjedan, dva mjesec nakon toga što je donesena pravomoćna presuda u slučaju franak. I ja kad kažem slučaj franak svi misle švicarac, nije švicarac, švicarac je samo u dijelu koji se tiče valutne klauzule, ali problem je puno širi, a zove se nezakonita, nepoštena i zbog toga ništetna promjena kamatne stope koja se događala od 2000. godina pa sve do dana današnjeg u onim kreditima u kojima to nije ugovoreno na pravilan način. Dakle, tu je problem. tu je problem. To je HNB trebala spriječiti međutim ona je maknula tu informaciju koja je bila pogrešna, koja je bila nezakonita, koja je bila suprotna zakonu tek onda kad je donesena pravomoćna presuda u slučaju franak i kad je utvrđeno da su banke ugovarale nepoštenu kamatnu stopu koja je zbog toga ništetna, tek tada je HNB reagirala tek tada je maknula tu obavijest sa svojih stranica, ali nije učinila ono što je morala učiniti opet na temelju te presude jer u toj presudi iako ona u većinskom dijelu nije izvršna u jednom dijelu je izvršna, a to je dio koji kaže, banke se niti tako, niti slično ne smiju ubuduće ponašati, a banke su se nastavile tako ponašati i nisu u kreditima u kojima su ugovorile takvu kamatnu stopu pozvale potrošače i dogovorile s njima novu kamatnu stopu. Dapače, nakon što je donesen zakon kojim je utvrđeno da i u kreditima u kojima nije ugovorena kamatna stopa na pravilan način banke moraju definirati parametre, moraju te parametre uskladiti s potrošačima i konačno ugovoriti. Od te tri stavke banke su učinile samo jednu, banke su samo definirale te parametre i obavijestile potrošače njih možda 300.000 da će se ubuduće kamatne stopa određivati na temelju parametara koje opet banka samovoljno, jednostrano bez ugovora definirala. I onda su banke jako dugo govorile kako je to u redu i opet je HNB podržavala takav način poslovanja banaka i rekla je da, to je zakonito, tako je to riješeno zakonom ne znam što bismo mi tu mogli napraviti. I tek 2018. godine Vrhovni sud u jednoj reviziji odlučio je da takvo ponašanje banaka nije u redu. Mi stalno moramo čekati sud da odluči da nešto nije u redu s poslovanjem banaka. Sud je dao nama za pravo, ono što mi stalno govorimo, a to je da banke nisu smjele samovoljno definirati te parametre jer da je takvo samovoljno definiranje parametara nezakonito, nepošteno i ništetno. Dakle, nije točno da su smjele to raditi, a HNB im je opet držala ljestvice. Stoga apeliram na Ministarstvo financija da u slijedećim izmjenama Zakona o kreditnim institucijama neke stvari riješi u korist građana konačno, da se ne bavi samo onime čime se mora baviti, a mora usklađivati regulativu sa EU, nego da ponekad i kreativno djeluje i u skladu s onim što je aktualno riješi probleme građana. Pa tako jedan od problema je još uvijek ta kamatna stopa koja se može definirati pravilno, to uopće nije problem ja sam predlagao puno puta. Isto tako može se definirati kako postupati sa agencijama koje otkupljuju dugove za 20%, 30% vrijednosti i onda više nisu te agencije u nadležnosti HNB-a, a po meni ako se radi po kreditu koji je prodan ili koji je otkazan pa prodan trebale bi te agencije u tome dijelu biti pod nadležnošću HNB-a. Unatoč tome što ja nemam povjerenja u HNB ipak nema nitko u ovom trenutku bolje institucionalno za djelovanje protiv banaka u slučaju ili protiv bilo koga tko krši prava potrošača. Dakle, dok se ne riješi obeštećenje hrvatskih građana, dok se riješe te agencije, dok se ne riješe ti neki problemi koje imamo ja sam protiv ulaska u euro zonu. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 5 replika. Prvi je kolega Škibola. Gospodine Aleksić zanima me vaše mišljenje o tim objavama koje HNB stavlja na svojim službenim stranicama i o anketama koje su nerelevantne i nevjerodostojne. Zašto me to interesira? Zato što znam da je po pitanju i švicarskog franka slična situacija bila, da su i tada manipulirali i da i tada nisu htjeli na svojim službenim stranicama reći da banke su protupravno, protuzakonski mijenjale kamatne stope svojom voljom nego su također koristili neke eufemizme i na taj način indirektno pogodovali stranom interesnom kapitalu. Evo zanima me vaše mišljenje o tom ponašanju čelnih ljudi u HNB-u, kako je moguće da oni manipuliraju, fabriciraju te podatke, u čijem interesu to rade? Hvala. Hvala i vama. Odgovor, izvolite kolega. tamo raditi u vijeće, znači njima je to važno, nije njima važno kakva je stvarna situacija u zemlji i manipulacije su političke, znači to je tipično političko ponašanje, to nije ponašanje profesionalnih ekonomista, pravnika itd., nego je to političko ponašanje kako se ponaša većina stranaka koje su ovdje u Hrvatskom saboru i to je moj odgovor na vaše pitanje. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća replika, kolega Zekanović, izvolite. Poštovani kolega, složit ću se sa vašim izlaganjem u većini stvari, međutim ne slažem se sa onim što ste rekli vezano uz suverenost, suverenitet. Stvarno to je itekako, itekako bitna stvar, slažem se da je ovo prije svega trebalo biti monetarno pitanje međutim, složit ćemo se i vi i ja da građani Hrvatske neće živjeti bolje kada uvedemo euro, tu se slažemo. Međutim, volio bi da malo istaknete i taj drugi problem a to je da će Hrvatska biti suverena država ulaskom u euro zonu odnosno da Velika Britanija odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo ima priliku za Brexit upravo zbog toga što je zadržala svoju englesku funtu. Dakle to je jako bitno pitanje i ne manje bitno nego što je pitanje standarda građana. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Hvala, uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Zekanoviću, stvar je u tome da mi tu suverenost nismo do sada uopće koristili prema tome, zbog toga što tu mogućnost da monetarnu politiku putem kune rješavamo na bolji način, nismo koristili do sad, nećemo niti od sad i zbog toga sam rekao ustvari da to u smislu suverenosti nema nekakvu ulogu da smo mi koristili tu kunu u naše monetarne svrhe, da smo postupno povećavali tečaj svake godine 1,2%, da je to koristilo uvoznicima, izvoznicima, ustvari najviše izvoznicima naravno a ne uvoznicima, onda bi ta kuna imala tu jednu suverenu monetarnu ulogu koju ona do sad nije imala a neće imati niti ubuduće i zbog toga ona s te strane nema smisla. Što se tiče ovog Brexita, tu ste u pravu i zato sam i rekao da treba odgoditi ulazak u Euro zonu da nam ne bi bilo teško eventualno danas-sutra kad Euro zona propadne jer ona može i propasti, zbog toga je naravno ovim jačim ekonomijama bilo jako mudro što nisu ušle u Euro zonu a mi bismo trebali to odgoditi. Hvala. Kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Aleksiću, rekli ste da bi bilo protuustavan referendum jer smo potpisali ugovor kad smo ulazili prije ulaska u EU i kad smo ušli u EU, da je sve protuustavno. Međutim, kad pogledamo šta je Hrvatska banka napravila po pitanju protuustavnog, evo bezbroj pitanja mogu postaviti koja sam i postavljao. Da li je ustavno što štedno kreditne zadruge iz Austrije kamatare hrvatske građane dok to Narodna banka Austrije brani državu odakle oni pljačkaju naš narod, da li je protuustavno prodati zlato 15 tona a nikoga ne pitati uz blagoslov ministra financija i HNB-a, da li je protuustavno Agrokoru dati mjenice bez pokrića, 10 milijardi kuna gdje je ugrožena monetarna politika? Tako da

obratit ću pozornost samo na jedan detalj a to je pitanje ovih zadruga koje ste spomenuli. Nas će možda ponovno spasiti sud EU-a od nas samih. Prvo je sud EU-a rekao da je ovaj zakon o ništetnosti suprotan pravu EU-a, pustimo to sad na stranu. Netko je ljut na sud EU-a, netko nije, nema veze, sud EU-a je vrlo profesionalna organizacija međutim imamo s druge strane novo pitanje na sudu EU-a koje je postavio zadarski općinski sud po predmetu C-277/19. Tu se postavljaju vrlo važna pitanja je li ugovor ništetan ukoliko ga je sklopila banka koja nema licencu za rad u RH ili je takav ugovor ništetan ako je posrednik koji je posredovao, nije imao licencu? I tako još čitav niz zanimljivih pitanja, ja vjerujem da će sud EU-a opet spasiti hrvatske građane, hvala.

brzo uvođenje eura ali ste rekli da izvoznici većinski žele, mislim da ste tu u krivu, tako govore predstavnici Hrvatske udruge izvoznika od kojih dvoje, troje tamo vodećih ljudi su blisku sadašnjoj vlasti pa moraju tako govorit. Evo neki dan čovjek koji je predsjednik Uprave AD plastika, dobili su nagradu za najboljeg izvoznika u prošloj godini, kaže da zbog loše tečajne politike HNB-a, da su u 5 g. izgubili 90 milijuna kuna i da su mogli napraviti jednu novu tvornicu. Znači govori čovjek koliko je važna tečajna politika međutim ja vas želim pitat nešto drugo. Nije li čitavo vrijeme forsiranje, vezivanje za strane valute euro, franak, bila smišljena politika nekorištenja kune, potiskivanja zbog čega smo krvavih problema imali i još imamo .../Govornik se Hvala. Uvaženi kolega Lovrinoviću, pa upravo što ste rekli je dokaz da bi tom izvozniku pasalo da ima u euro jer da ima u euro, ne bi imao taj gubitak, upravo zbog kune imamo taj gubitak i zbog toga što HNB nije koristio monetarnu politiku u svrhu izvoza, upravo zbog toga je to tako i bilo. Znači, to je upravo suprotno dokaz da bi bilo za tog izvoznika dobro da ima u euro, ne bi imao gubitak. S druge strane, kad govorite o ovoj situaciji euro, franak, naravno, banke su imale ustvari izgovor u tome kako plasiranjem nekakvog franka, mogu imati manje kamatne stope, što je bila floskula, što je bila laž, što nije imalo veze s nikakvom istinom nego je to jednostavno bio izgovor. Kamatne stope potrošačke u Hrvatskoj su vezane isključivo za depozite hrvatskih građana za kamatne stope u depozitima i nema nikakve veze niti s frankom, niti s EUR-om, niti s kunom nego samo za depozitima u tim valutama, a u francima depozita gotovo da nije niti bilo. Hvala. Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje. Kolega Vlaović izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Aleksić lijepo ste rekli u svom izlaganju da bi svi zakoni, pa i ovaj Hrvatska narodna banka, nije činio. U međuvremenu je rasla imovina banaka, rasla je dobit, čuli smo da je prošle godine bila preko 5 milijardi u RH, dok je građane dovedeno u dužničko ropstvo odnosno tjera ih se da idu sudskim putem rješavati svoj problem sa bankama, a nažalost čak neke institucije su pa i HNB upozoravale građane da ne idu s tužbama da je upitno kako presude biti da ne bi došli u novi financijski trošak. Pa je moje pitanje prema vama koliko je građana uputilo

u ovom trenutku, a još nekoliko sudova uopće nije dalo informaciju o tome koliko tužbi ima. Što se tiče pozitivnih presuda, sve, ja bih reko 99% presuda je u korist građana. Prvostupanjske također 99% i pravomoćne 99%, čekamo sad odluku o revizijama banaka o odluci, odluku Vrhovnog suda o revizijama banaka na pravomoćnu presudu Visokog trgovačkog suda. Ako ta odluka bude pozitivna u korist građana, što ja očekujem jer je to na tragu prava EU, teško da se može drugačije presuditi nego pozitivno, nakon toga ćemo pokrenuti jedan pravi cunami tužbi jer drugačije neće ići, očigledno mi ovdje nismo u stanju donijeti zakon koji bi ljudima pomogao. Pa će biti organiziran jedan pravi cunami tužbi bit će najmanje 100.000 tužbi protiv banaka. To sam skoro siguran. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Slijedeći je kolega Bulj Miro. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Kolegice i kolege, uvaženi tajniče ovde se postavlja bezbroj pitanja i triba naravno raspravljati bez obzira što su ove tehničke izmjene zakona otvaraju vrlo značajno pitanje to je uvođenje EUR-a. Naravno prvo pitanje koje građani, narod postavlja oće li se bolje živjeti uvođenjem EUR-a, naravno tu se onda i postavljaju ova druga pitanja i pitanja suverenosti, netko će kazati je, netko će kazati nije, međutim osnovno je pitanje da li EUR-o donosi nešto dobro. I onda kad se okrenemo i pogledamo da Danska nije uvela EUR-o, onda se postavlja pitanje zbog čega mi srljamo uvik kao guske u magli.

to manje bitno, oni imaju svojih obaveza, njima je bitniji konobari koji će sljubljivati vina sa hranom, bijela vina sa bijelom ribom, crna vina malo žešća sa divljači i sl., njima ove teme nisu bitne. Međutim, ključno pitanje se uvijek ovde postavlja, zbog čega se ne bi pitao ovaj narod kad se već ne pita sabor. Netko je donio strategiju, kad smo ušli u EU potpisani su određeni ugovori, činjenica i druge države su potpisale određene ugovore i obaveze kao što je Mađarska potpisala da će biti prodaja poljoprivrednoga zemljišta, raspisali su referendum, strancima poljoprivrednoga zemljišta strancima u Mađarskoj nema i mi u ovome trenutku kao Hrvatska nismo ravnopravni jer od 2020. godine će se moći prodavati poljoprivredno zemljište hrvatsko strancima. Znači, ništa ovdje ne bi bilo nepravilno da se raspiše referendum, al u biti mora narod znati da se ne pita ni ovaj sabor. Ovo su obaveze koje su preuzele vlade Sanader, Račana, Sanadera, ne znam tko je sve vršio pregovore Jadranka Kosor, Milanovića, tko je sve u tome sudjelovao, a tada je sabor morao očito klimati glavom, al zato ovaj saziv sabora ne triba klimati glavom jer je u praksi vidljivo da se mogu mijenjati ti ugovori naveo sam pitanje poljoprivrednoga zemljišta u Mađarskoj prodaji zemlje. Znači, referendum je sasvim zakonito pitanje, međutim činjenica je da kad govorimo o HNB-u da je ta banka koja je, banka koja je, HNB koja je morala štititi monetarnu politiku najveće udare izvršila, rekao sam to je slučaj 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića Agrokoru koji je izravan bio udar, znači na papir jer se Todorić potpisivao i davao, to je bio novac službeno platno sredstvo, to je ogroman udar na financijsku politiku. Imali smo 15 tona zlata, ja mislim da je, 15 tona zlata prodati nikoga ne pitati, narod ne pitati je začuđujuće kad sve države okolne svoje zlato čuvaju u trezoru. Grama zlata Hrvatska nema, prodato je zlato bez da se je pitalo na referendumu naroda i brojne druge stvari koje su se događale, evo spomenuo sam štedno-kreditne zadruge donijeli smo mi čak i Zakon o štedno-kreditnim zadrugama, o ništetnosti tih kredita i jednoglasno ovdje 2/3-ski i više, međutim suci, sutkinja iz našeg pravosuđa koja je u eklatantnom primjeru sukoba interesa ona to spriječila i sada je to na sudovima nebitno kojim ali je činjenica da mi uopće ne bi tribali o tome raspravljati. To je doneseno 2/3 tj. jednoglasno u ovome saboru da su to bili nezakoniti krediti. Ovdje se postavlja pitanje znači ključno, ja ću ga ponavljati i ovdje ću ga pitati, postavio sam nekoliko pitanja tajniku, očekujem i te odgovore. mi se sjećamo ovdje koliko je HNB se branila i koliko je politika branila, vladajuća HDZ i svi zajedno, nije tu dao nekakvu suglasnost osim par oporbenih manjih stranaka po pitanju znači revizije poslovanja HNB-a i to se odugovlačilo, sprječavalo. Znači HNB sada nije suverena, ona ne radi u interesu zaštite monetarne politike, razvoju gospodarstva, razvoju ekonomije, kao što sam rekao uz 600 i nešto zaposlenih, koji ne zna se kolika je plaća, koliki je natječaj, oni su, tko raspisuje natječaje, njima je puno bitnije kao što sam rekao raspisati natječaj, kao što je 2014. napisao guverner Vujčić gdje su im potrebni bili ljudi sa posebnim vještinama, ali ne ekonomskih, ne financijskim nego ponavljam, njima su puno bitnije vještine kuhara, kako spojiti etnologiju sa gastronomijom tj. kako spajati bijelu ribu sa bijelim vinima, kao što sam rekao. I to je osnovno problem šta nemamo suverenu monetarnu politiku u okviru pa ako treba razgovarati i naravno da smo unutar EU-a, ali ne moramo srljati kao guske u maglu i zašto se bojati referenduma, zašto se pozivati samo na strategiju a mi u Saboru ne raspravljati o tome? Pa neka narod raspravlja, neka stručnjaci raspravljaju, ja želim čuti sve ljude stručnjake koji su za i koji su protiv uvođenja eura, ja to želim, ja imam svoj stav oko uvođenja eura, to je moj stav ali zašto ne bi čuo stručnjake koji kažu za smo ili protiv smo, znači razloga. Evo kad smo ulazili u EU, vratit ću se na početak ove rasprave, onda se se Ustav mijenjao pa protiv ustavno tj. zakoni o izborima i o referendumu gdje u zadnjoj godini se ne može mijenjati način biranja tj. u ovom slučaju referendumskog pitanja za ulazak u EU pa nije pa nije više bilo potrebno 50+1 glas, 50% + 1 glas. Znači protuustavno je i narodu, kod glasanje je napravljeno ali jednoglasno tada ovdje u Saboru, tada, znači jednoglasno. Sad smo ušli u EU na taj način, po meni nepošten prema narodu jer se mijenjao Ustav, referendum je takvo pitanje, kad u mjesnom odboru želite proširit malo put treba referendumsko pitanje koje će biti lijevo i li desno, treba izaći 50+1% mještana a za ulazak u EU nije bilo potrebno, gospodo. Nije bilo potrebna. To je jedna od velikih prevara naroda, to je oduzimanja onog prava da narod bira vlast i narod odlučuje o izravnoj demokraciji, to je ustavna obaveza i ja ne vidim niti jedan problem da se raspiše referendum nakon javne rasprave, nakon okruglih stolova a ne šta je Vujčić napravio, ne znam tko još, Marić ili tko još, napravili su oni nekakvu strategiju sa europskim činovnicima kako došli do tajničkog ministara u Europskom vijeću a nema veze, uzet ćemo mi euro, to šta Danci neće, to nećemo postavljati uvjete, nećemo se pitati zbog čega. I druge države Češka, ili ne znam koje države. Znači ovdje se postavlja osnovno pitanje uvaženi tajniče, molio bi da odgovorite na ova pitanja, znam da ima novih informacija, vjerojatno i na mobitelu koje dobivate, mediji ne znam, ali ključno pitanje, tko garantira da će bit se bolje živjeti? Kako će se živjeti kad se uvede euro? Kako će naši građani, kakav će biti standard? Kakva će biti ekonomija? Ono šta ste vi rekli, evo pitanje, zbog pitanje. zbog čega Danska nije uvela euro? Evo, mene zanima, vi ste ministar financija, imate mobitel, zovnite Vujčića, guvernera, valjda imate nekakav kontakt, ja znam da je on faraon, da vi radite kako on kaže i kako dobije direktive i na taj način funkcionira sustav. Znači ovdje se postavlja ključno pitanje da građani Hrvatske moraju znat što donosi uvođenje eura. Moj stav građanima ću javno iznijeti o uvođenju eura. Ja sam tu jasan, ja sam to i pe puta i ponovio ali to je najmanje bitno, to je moj stav. Potrebno je sve stručnjake kroz javne rasprave saslušati, vidjeti, raspisati referendum ili odgađanje ili neuvođenje ili uvođenje, da građanin odluči o tome. A vi ste toliko dopustili monopolizaciju Središnjoj banci, u biti HNB ova već nije Hrvatska narodna banka, tako da je ona najmanje štitila i oko što sam naveo par slučajeva po pitanju naše tj. naše tj. HNB-a, njima je puno bitnije slušati savjete iz Centralne banke i njima je najbitnije kao što sam rekao, koje konobare kupiti i sljubljivanje hrane sa vinima, bilo crno, bilo bijelo, koja riba, divljač, i to je njima najbitnije. Pozivam vas uvaženi tajniče, da odgovorite na ova pitanja, zbog čega ove države koje su imale obavezu, koje su isto u Euro zoni, nisu ušle, zbog čega odgađaju a zbog čega srljat. Možda pokazatelji kažu da smo mi gospodarski razvijeniji od njih, bolja je naša ekonomija, bolje je naše tržište, demografska pozicija. Šta je to bolje od ovih država kao što je Danska koja ne želi i koka odgađa euro? Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala kolegi Bulju. Na njegovo izlaganje imamo dvije replike, prvi je kolega Škibola. Hvala. G. Bulj, postoje neke teme, najbitnije teme po mom mišljenju u kojima se HDZ i SDP uvijek slažu. Neke od tih tema ste vi u vašoj raspravi spomenuli a to je ulazak Državne revizije u HNB, vi znate su i HDZ i SDP bili protiv toga da Državna revizija uđe u Narodnu banku. Isto tako g. Bulj vi znate da su guvernera trenutnog, sadašnjeg guvernera Vujčića, bez obzira na sve promašaje koje je taj čovjek napravio dok je vodio Narodnu banku, i HDZ i SDP podržali. Hoću reći da nakon slijedećih parlamentarnih izbora, vrlo je izvjesna njihova suradnja, da li indirektna, da li direktna, samo je pitanje na koji način će to predstaviti hrvatskoj javnosti. **Hajdaš Dončić, Pa tu očito guverner Vujčić i ona spojka, znači centralna figura, vezni, glavni igrač koji veže sve te interese i on je to povezao i naravno da je to vidljivo iz ovoga što ste vi rekli. Kad je guverner Vujčić, ja sam pozivao, kad je on ovdje izabran? Izabran je onaj dan kad je igrala Hrvatska sa Engleskom, kad je cijela Hrvatska bila usmjerena prema toj utakmici, naravno, navijačke strasti su bile, bio je veliki uspjeh, imenovan je, reizabran je tada Vujčić, upravo tako i glasovima SDP-a i HDZ-a i on i je vezivno tkivo ove cijele priče i naravno kao što ste vi nabrojali, ovaj slučaj revizije u poslovanje HNB-a za koju ne bi nitko uzeo pravo da odlučuje na monetarnu politiku međutim evo, očito je on centralna figura hrvatske politike i on je to vezivno tkivo, on je vezni igrač, on je u biti Messi u centru, možemo lakše reći, on je Luka Modrić za povezivanje HDZ-a i SDP-a. Zajedno su ga izabrali i zajedno će ga čuvati. **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala, potpredsjedniče. Kolega Bulj, u vašem izlaganju puno ste toga spomenuli, prodaju zemljišta, krediti, referendumi i tako. Mi moramo znati i moram konstatirati šta mi želimo. Da li želimo otvorenu zemlju, zemlju gdje žele ljudi ulagati, da li želimo stabilnu valutu gdje možemo biti sigurni koliko će nam biti kamate, ako se vratimo malo unazad, onda ćemo vidjeti da su prije kamate bile od 6,5 do 10%, da su kamate od 0,7% do 2,3%, a šta je to znak, znak stabilnosti države, znak stabilnosti eura gdje i naši građani imaju jako, jako puno novaca u eurima. Ja osobno mislim da bio euro bio pogodan za sve pa i obrtnike i privrednike gdje bi bili sigurno zaštićeni valutno, prema tome, ne vidim razloga zašto mi ne bi dozvolili da netko dođe i kupiti nešto u Hrvatskoj pa na kraju uložiti, mi sami nemamo mogućnosti investirati kao što bi strani kapital mogao. Hvala. **Bulj, Miro (MOST)** Uvažavam vas stav da ste vi za uvođenje eura, to je vaš stav, vaše pravo, međutim i pravo je nekoga drugoga da sasluša stručnjake i ljude da kažu u javnosti kroz javnu raspravu i da se tada tek nakon javne rasprave odluči zbog čega primjera Danska neće u Euro zonu premda ima puno više eura sigurno i Danskoj nego u Hrvatskoj jedino ako Hrvatska nije razvijenija, ja sam pitao vas, po čemu je razvijenija Hrvatska od Danske, je li gospodarski, tajnika pitam još jednom pa da oni imaju opreza da uvedu euro, da uđu u Euro zonu? Znači ovdje je pitanje struke i stručnjaka a na kraju o tome mora odlučiti narod. Ovo je uteg koje su nam ostavile Vlade koje su počele pregovore od Račana, Sanadera, Kosorice, Milanovića, svih koji su završavali te procese i postupke, oni su ostavili utege i tada jednoglasno Hvala kolega Bulj, nastavljamo sa pojedinačnoj raspravom, slijedeći je kolega Zekanović Hrvoje. Izvolite, kolega Zekanović. Hrvatski suverenisti su protiv uvođenja eura, hrvatski suverenisti su za zadržavanje hrvatske kune. Uvođenje eura nije monetarni instrument, to je jedan politički instrument kojim se nastoji napraviti jedna dodatna kohezija unutar EU-a, kojom se pokušava osnažiti jedna unitarna EU a kojom im se pokušavaju smanjiti svi atributi suverenosti svih europskih država pa tako i Hrvatske. Ja bi ovdje na početku kazao jednu jako bitnu stvar da se ovaj zakon krivo zove, ovaj zakon se zove formalno Prijedlog zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama međutim on je trebao biti zakon o Europskoj središnjoj banci. ako ste slušali cijenjenog državnog tajnika, on je jedno 50 puta izgovorio upravo Središnja europska banka jer se zapravo o njoj isključivo o radi. I ono što je ovdje jako važno naglasiti da, evo sad ne znam koliko će to biti javnosti jasno da je ovdje Vlada prije par dana, točnije 4. srpnja, napravila jedan ključan korak u uvođenju eura a da nije bilo javne rasprave, da se razumijemo, nije premijer Plenković dužan napraviti javnu raspravu jer on nije dužan bio niti poslušati niti 400 000 hrvatskih građana kad su tražili referendume, znači on može napraviti što god hoće, tako da je ovdje njegov ministar Marić poslao službeno pismo u EU kojim se traži da uđemo u europski tečajni mehanizam, tzv. ERM 2. A ono što građani znaju da je upravo to preduvjet za uvođenje eura. Međutim postoje neke države kao što je npr. Švedska, kao što je Danska koje nisu bez obzira što su kao i Hrvatska ugovorom se obvezale da će uvesti euro, nisu ga uvele upravo zbog toga što nisu ušle europski tečajni mehanizam, nisu. I to se može. Uostalom, reći ću vam i ovu stvar koja je eto, jako jednostavna. Ugovori su tu da se osporavaju i da se mijenjaju ako je glas naroda takav. Pa imali smo ugovor, bio je u konačnici, bilo je zasjedanje AVNOJ-a pa smo i taj ugovor osporili pa imamo samostalnu hrvatsku državu, jel' tako? Osporili smo taj ugovor. Hrvatski narod ga je osporio, g. Maras, da, hrvatski narod ga je osporio. Da, tako da imamo neovisnu hrvatsku državu. Molim vas, hoćete vašeg kolegu upozoriti da malo bude tiši? …/Upadica Hajdaš Dakle, a ono što je jako mi interesantno, kolega Maras, i vi naravno potpredsjedniče Hrvatskog sabora ste ovdje istomišljenici sa kolegama iz HDZ-a, doduše i vi ste bili član HDZ-a, kolega Dončić, tako da je vama to zapravo i sve isto, ono što je bitno naglasiti oko svih ključnih tema u ovom sazivu Hrvatskog sabora, vi ste istomišljenici. Znači SDP i Plenkovićev HDZ, ovaj današnji jedan moderan, liberalni HDZ, oni su istomišljenici. Vama potpredsjedniče Sabora to neće smetati jer ste vi ionako skakali iz stranke u stranku, ali evo nekim možda kolegama je to malo nepragmatično ali eto, upravo ste vi ta jedna lijepa spona između buduće koalicije HDZ-a i SDP-a. kolega Borić, HDZ-ovac se znači osmjehuje, njemu je ovo čuti jer i on je spreman na tu koaliciju evo ga za godinu i pol dana bez obzira koliko će malo mandata osvojiti nada se da će uz pomoć vas kolega Dončić i kolega Maras upravljati

član HDZ-a i da se velika koalicija događa i da je oko ovoga prijedloga zakona, da je stav SDP-a i HDZ-a identičan odnosno da, Hrvatski suverenisti su protiv uvođenja EUR-a jer EUR-o nije monetarni instrument nego je to jedan politički instrument koji se nastoji dodatno znači pojačati sprega, kohezija unutar EU, a smanjiti svi ključni atributi suverenosti bilo koje europske države. Ovdje kada govorimo o suverenosti i suverenost bilo koje države se može štiti na različite načine, međutim monetarna suverenost je jako, jako bitna i upravo najljepši primjer je Velika Britanija koja je zadržala svoju englesku funtu i upravo to je omogućilo Velikoj Britaniji, Ujedinjenom Kraljevstvu da danas postoji mogućnost da kroz Brexit, kroz izlazak iz EU vrati svoju suverenost. Da Velika Britanija, da je kojim slučajem uvela EUR-o ne bi joj se otvorila ova mogućnost koju danas ima. I s ovog mjesta ja ću pozvati još jedanputa hrvatske institucije, a ovdje mislim prije svega na jednu osobu to je naša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović neka glasno i jasno kaže svoj stav o EUR-u. Da hrvatski građani znaju koga će sutra birati za predsjednika. Hoće li to biti ona ili netko drugi, hoće li to biti osoba koja se zalaže za uvođenje EUR-a ili će to biti neka osoba koja je za zaštitu suvereniteta naše domovine, koja je za zaštitu monetarnog suvereniteta. Ovdje ću se složiti sa kolegama koji su prije raspravljali, nažalost Hrvatska dosada nije iskoristila na prvi način mogućnost koju je kuna pružala, a to je da zaštiti svoj monetarni prostor, da osnaži izvoz jer HNB danas je jedna ekspozitura Središnje europske banke. Međutim, u onom trenutku kada uvedemo EUR-o koji nam neće dovesti do boljeg standarda onda gubimo i tu malu mogućnost koju smo do sada imali. Dakle, ja bi se možda još samo u svojoj raspravi vratio dva koraka unazad. Kad govorimo općenito o stvaranju EU, EU je osmišljena kao jedan prostor koji će svima omogućiti bolji standard. Nažalost danas EU osim ideoloških zakona, osim zakona koji poput Istanbulske konvencije, Marakeškog sporazuma našem prostoru, našoj državi ne nosi ništa dobro, a EUR-o je samo ja ću reći jedan ponovit ću po treći put, instrument kojim se dodatno pokušava napraviti jedna unitarna europska država koja će znači raditi protiv zadnjih atributa hrvatske suverenosti. Hvala. Imate dvije replike. Prvi je kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Zekanović je zaboravio da je prilikom davanja prisege u ovom domu se obvezao da će provoditi i poštivati Ustav RH koji među inima kaže da se povijesno pravo hrvatskog naroda na punu državnu suverenost očitovalo i sad u jednoj, u jednoj odredbi kaže u činjenici odnosno u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata izraženoj nasuprot proglašenju NDH u odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske iz '43. godine, što je on reko da smo mi razvrgnuli i poništili, znači to piše u našem Ustavu. Trebali bi se informirati gospodine Zekanović te potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske '47. i izmjenama Ustava '63. do '90.,

Ko će o čemu, ako neće Maras o antifašistima. Dakle, kolega ako tko ne poštuje ovdje Ustav ne poštujete ga vi, znači hrvatski narod je promijenio Ustav pa je donio odluku da je brak zajednica žene i muškarca, a onda ste vi kasnije donijeli jedan zakon ovdje kojim ste poništili to, znači ignorirali ste zapravo jednu odluku koja je jako bitna jer je ustavna i onda ste vi zapravo izigravajući Ustav donijeli jedan zakon kojim se omogućuje sve ono što je Ustavom zabranjeno. A što se tiče AVNOJ-a i AVNOJ-skih vrijednosti vi ih i dalje štujte, hrvatski narod je i u Domovinskom ratu i odlukom o osamostaljenju rekao što misli,

po mom gledanju ja sam o tome razmišljam, nisam član naravno HDZ-a da je EUR-o puno bolji za hrvatski narod i jednostavniji. Imali smo Jugoslaviju gdje smo imali problem sa dinarom, pa imamo sada sve je preračunato u Vidimo posebno po kamatama i po stabilnosti danas imamo suficit u proračunu i vidimo da kamate su od 1 do 3% i moramo znati drugo je što mi želimo tu kunu i žalimo, ali mi moramo se razvijati, a ako idemo se razvijati moramo u skladu sa Europom. Znamo od Austrougarske pa do danas šta smo napravili u bivšem sustavu koji smatram da je bio pogrešan, ali danas mi moramo se otvoriti Europi i pokazati da smo dio Europe i da želimo standarde Europe, ali naravno uz, ne možemo se s Engleskom, Švedskom i Danskom porediti …/Upadica: Hvla./… Englezi bi sutra se vratili u Europu da je …/Upadica: Hvala vam, molim vas vrijeme./… drugi Dakle, ja bi ovdje se samo osvrnuo na ovu mantru o suficitu. Hrvatska nema suficit, nažalost ja ću reći ima nešto manji deficit nego što je bio planiran. Ovdje kad se računa suficit kaže mi ćemo biti zaduženiji odnosno imat ćemo, više ćemo trošiti nego što zaradimo pa smo malo smanjili taj deficit i onda govorimo o suficitu. Dakle, Hrvatska nema suficit jer se Hrvatska svake godine dodatno zadužuje, reprogramira svoje dugove, dakle nemamo višak novaca i to je jedna velika laž. Znači imamo nešto manji deficit to je istina, ali suficit nemamo ja ću reći nažalost. Što se tiče EUR-a ja sam za jednu analizu, ajmo napraviti jednu analizu što je EUR-o donio nekim državama, a što je zadržavanje nacionalnih valuta omogućilo državama koje su ga zadržale. Ajmo napravit jednu analizu pa vidjeti jel to dobro ili loše, a glas građana je u ovom trenutku da se, da oni žele da ih se pita, žele referendum, žele reći svoj stav po pitanju ovog ključnog monetarnog, po ovo ključno monetarno pitanje. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava kolega Maras Gordan. Izvolite kolega Maras. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici nakon ove jedne zbrda, zdola opservacije i povratka na teme koje su teme naše državnosti, a to je zasjedanje '43. ZAVNOH-a i sve ono šta je poslije toga slijedilo i što nam je omogućilo da postanemo zemlja znači Republika Hrvatska samostalna, neovisna i trebalo bi biti slobodna, zemlja slobodnih ljudi, nažalost u mnogim stvarima koje danas vidimo u RH to tako nije. Ljudi ne osjećaju perspektivu, ne osjećaju to da u Hrvatskoj mogu slobodno živjeti ovdje, raditi omogućiti sebi i svojim obiteljima dostojanstven život i stotine, stotine tisuća naših sugrađana napušta RH. Ovo je jedan zakon koji bi ja ocijenio kao čak i nepotreban, znači s obzirom da većina nadzora koji će se odredbama ovog zakona provoditi u hrvatskim bankama je i ovako i onako već provodiv i provođen nad vlasnicama odnosno bankama koje su banke majke naših, naših banaka u RH. Znači austrijsko zakonodavstvo i one zemlje koje su već članice euro zone imaju odredbe gdje se vrlo pažljivo analiziraju stabilnost bankarskog sustava i banaka u tim zemljama, pa i njihovih tvrtki odnosno banaka u njihovom vlasništvu. Kao što znate, nažalost u RH većina banaka je u vlasništvu stranih vlasnika, konkretno austrijskih i talijanskih banaka imamo još jednu banku to je HPB koja se zadnjih 4,5 godina, veću hoću reći malo banku, ne govorim ima i manjih banaka koje su u vlasništvu investitora iz RH, ali ajmo reći neku malo veću banku još je HPB ostao, gdje upravo možemo posvjedočiti kako je moguće u zadnjih 4,5 godina tu banku transformirati iz jedne banke koja je bila banka slučaj ako se sjećamo svih onih sudskih procesa '09., '10. i onoga šta se vodilo oko te banke pretvorite u tu jednu respektabilnu banku koja posluje, koja širi svoje poslovanje, koja bi na neki način mogla čak i onim nevjernim Tomama koji misle da gdje je državno vlasništvo odmah mora sve propasti, pokazati kako se jedna banka može postaviti na noge. Ali ono što sam htio reći, znači u okviru ovog zakona i svega onoga što iz njega proizlazi je već i sada središnja banka može preko primjerice Raiffeisen banke ili ili neke talijanske banke kontrolirati u kakvom su stanju naše banke odnosno kakva je, u kakvom je stanju naše bankarsko tržište i redom što je isto tako paradoks, se moglo vidjeti u tim izvještajima proteklih godina, da su banke koje su u vlasništvu recimo talijanskih banaka puno stabilnije nego njihove banke majke i imaju manje procjene rizika nego šta imaju te banke u odnosu na neke svoje investitore ili ulaganja koja su imali u svojim zemljama. Znači, jednu stvar koju bi ja htio ovdje apostrofirati je da je problem naravno u cijelom sustavu koji se privatizira u RH i načinu na koji na koji se privatiziralo. Pogotovo jedan vrlo ključan segment, a to je bankarski sustav i kada govorimo o ovom cijelom, cijeloj izmjeni zakona nemoguće je to ne spomenuti. Što se tiče dalje, znači bilo bi vrlo interesantno da vidimo šta to znači konkretno da naše banke imaju manje rizike nego njihove banke majke, a imaju na neki način više kamatne stope za naše sugrađane nego šta također imaju banke majke u tim zemljama, konkretno govorim recimo sad o Italiji, za građane i one koji posluju u Republici Italiji. Znači, zbog čega naši sugrađani plaćaju toliko više kamate, doduše one su sada na povijesno niskim razinama, al opet su 1, 2%-tna poena više nego što plaćaju građani Italije kao da je u Italiji situacija što se tiče i gospodarstva i zapošljavanja recimo pogotovo dole na vrhu Apeninskog poluotoka gdje je tradicionalno Italija što se tiče gospodarstva i standarda ljudi odnosno zapošljavanja slabija nego sjeverni dio, zbog čega su kamatne stope u Hrvatskoj još uvijek 2 do 3%-tna poena više nego što su primjerice tamo. I o tome bi trebali pričati, naravno trebali bi pričati o uvođenju EUR-a također, znači i zna se i stav SDP-a oko toga da ne trebamo srljati u euro zonu kao što to sada valjda u nedostatku bilo kakvog uspjeha na unutarnjem planu je aktualna Vlada procijenila da je postupak ulaska u euro zonu i naglašavanje toga u svaki drugi mjesec vidimo neke spektakularne najave i press konferencije kao da je to neki monumentalni uspjeh koji bi postigli ukoliko bi pokrenuli postupak ulaska i recimo ušli za 2, 3 godine. Ja upravo mislim da to ne bi bilo u našem najboljem interesu, ne bi bilo u interesu naših sugrađana dok god ne stabiliziramo gospodarstvo i ne počinjemo ostvarivati stope rasta koje bi zadovoljavale i zapošljavanja, koje bi zadovoljavale i osigurale naše sugrađane od tog šoka koji bi se eventualno desio ulaskom u Eurozonu, povećanja cijena, određene nestabilnosti. Tu najmanje mislim na ove motive o kojima je kolega Zekanović malo prije govorio jer njemu je očito nekada forma puno važnija od sadržaja, meni je u ovom slučaju puno važniji sadržaj, ja nisam da uđemo u Eurozonu na glavu i na nos i mislim da ćemo jednog dana ući ali u ovom trenutku dok god naše gospodarstvo za to nije spremno ne treba u to juriti bez obzira što već postoje određeni mehanizmi koji su nas povezali, gdje smo praktično što se tiče i samih kredita i svega onoga što postoji na tržištu, jako puno znači, 80, 90% kredita je vezano na euro, više od 90% štednje je vezano na euro ali svejedno dok god nemamo ja bih rekao u potpunosti sigurnost da to neće utjecati na standard naših građana mislim da ne treba u to juriti i tome se treba suprotstaviti. Pa ne vidim ništa problematično u tome da se ne o tome da li ćemo ući u Eurozonu, nego kada ćemo ući u Eurozonu raspiše referendum. Mnogi pobornici brzog ulaska u Eurozonu kao što su to kolege iz HDZ-a i premijer Plenković, oni govore pa mi smo se već odlučili, da odlučili smo se da ćemo ući ali ali se nismo odlučili kad ćemo ući. Znači postoje zemlje koje su članice EU već 30 i više godina i koje još uvijek nisu članice Eurozone jer se pitaju njihovi građani da li mislite da je naša zemlja spremna za ulazak u Eurozonu i na taj način se raspisuju referendumi koji onda daju odgovor. I mislim da naši građani imaju apsolutno pravo na to. I zato jesam zagovornik raspisivanja kada odlučimo odlučimo da bi eventualno trebali ući da naši građani kažu da li smatraju i da li su spremni oni na takav korak jer mislim da to nije mala stvar. Znači mislim da to mijenja mnoge ja ja bih rekao čak i živote u RH i da građani imaju pravo šta o tom trenutku reći i odlučiti se svojim glasom da li su za i protiv što opet ne znači da sam protiv onoga što smo kao zemlja članica EU potpisali kada smo ulazili u EU i toga se naravno trebamo držati. Tako da ako je znači pitanje donošenja ovog zakona mislim da on nije problematičan sam po sebi s obzirom da već u ovom trenutku veliku većinu stvari koju se ovdje definiraju Europska središnja banka kontrolira, gleda, analizira kroz izvještaje vlasnika naših banaka i na taj način daje određenu ocjenu stabilnosti i naših banaka. Ono što nas može razveseliti kao državu da su one stabilnije nego rekao sam neke banke koje su njihove vlasnice u svojim zemljama. I sa te strane puno zanimljivija rasprava bi meni u ovom trenutku bila koja je dinamika ulaska u Eurozonu, na koji način ćemo dozvoliti ljudima da se o tome trenutku očituju, odnosno koja su naša očekivanja kao zemlje članice EU. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sljedeći, kolega Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Pa želim reći i ja nešto o ovom zakonu, Izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama jer čuli smo danas svakakvih misli ovdje u sabornici i nekad se čovjek zapita zaista da li sve to treba na takav način izgledati s obzirom da se radi o jednom kratkom zakonu od 5 članaka koji je trebao na neki način urediti neke buduće odnose Europske središnje banke i HNB-a ali onda se krenulo u to što što mi volimo raditi u našoj državi to je gatanje, predviđanje, uglavnom je to uvijek točno, uglavnom to pogađa i na taj način se vodi cijela rasprava. Pa smo danas čuli takve konstatacije recimo da nema Hrvata više u Dubrovniku, da je to jednostavno rezultat politika nekakvih, da ne živimo valjda niti u Hrvatskoj više, da nismo više niti država, da jednostavno sve što god mi ovdje čujemo, pogotovo od ovog zadnjeg reda koji je sada ušao u Sabor u zadnjem mandatu, da jednostavno do sada države praktički nije ni postojalo dok oni nisu došli i da jednostavno oni udaraju neki novi ritam Hrvatske u budućnosti. I onda niz kontradiktornosti, uspoređivanja zašto Danska nije kada je ušla '73. godine i zapisala da ne želi euro, zašto oni nisu uveli euro. Zašto ga mi želimo kad smo upisali da ga želimo, zašto je Irska super pa ga je uvela i nikome nije problem. Pa smo čuli razno razne teorije na tu temu gdje se bolje ili lošije živi i naravno svi sve znaju. Sjećam se kada se pregovaralo o ulasku u EU i tada su postojali ljudi, političari koji su gatali o budućnosti Hrvatske u EU. Vjerujte mi ništa to nije izgledalo drugačije nego što izgleda današnja rasprava. Prva i osnovna teza tada je bila više nećemo jesti domaći sir, domaće vrhnje, nećemo moći peći rakiju i što ti ja znam, neće biti kolinja, jer kad uđete u EU to se automatski sve zabrani i mi u EU nećemo moći funkcionirati kao država. Koliko se od toga obistinilo uz sve one ostale laži o tome da će biti više nezaposlenih, o tome da će nas uništiti itd.. I naslušamo se toga tada, naravno ušli smo u EU, nakon 5,6 godina iskustva od ulaska, nije baš tako kako se gatalo. Isto tako neće biti ni oko ove priče jer postoje iskustva a iskustva država koje su ušle pa imaju euro a imali su i svoje valute. Pa imamo iskustva država koje su ušle u EU i one koje žele a ne mogu ući. I čujemo od ovih ovdje danas da je i bolje da smo ostali u društvu ovih koji nisu ušli pa da se tu po Balkanu razračunavamo. Ha da, tamo u toj Europskoj zajednici sa nekakvim pravilima i nije dobro jer važno je da li je ne znam polje crveno ili bijelo ili da li smiješ ovo ili ne smiješ ono. Gospodarstvo ništa, to u stranu i tako se od toga ne živi. Jednostavno da se čovjek zapita gdje nas vode ovakve rasprave i čemu toliki defetizam, depresija pa i tako loše mišljenje o državi koju zastupaš i građanima koje zastupaš. To slušamo svakodnevno, to ništa nigdje ne valja, pa nitko ne odlazi. Čuli smo stranku koja je protiv svega, eura, a raščupali se oko jedne plaće u eurima, uništili stranku radi jedne plaće od nekoliko tisuća eura i njima je to mrsko. A što im je mrsko? Nije im mrsko, vole oni euro, vole. Pitajte Hrvate ne znam ili nas svih ili ne znam na obali, tamo se turizam događa, netko plaća u eurima, netko u kunama a ja mislim da ipak građani nešto više vole uzeti u eurima kad mu treba platiti netko račun. I štede u eurima. I što smo doveli na kraju u upitnost, kada smo danas slušali ove rasprave? Ankete, ne valjaju. Koja anketa bi valjala? Ona koja bi pokazala da su Hrvati ne znam 10% za uvođenje eura, to bi bila dobra ali ova gdje su preko 50, ta ne valja, ta je naručena. Tako je i kad se računaju ankete stranaka, kad dobiješ 2% ne valja ako je 6, 7 super. Pa nije smisao anketa to, smisao anketa je da prepozna valjda ono što je problem a one su prepoznale. Pa čak i ta famozna na stranicama HNB-a. Što se Što se smatra lošim, što treba popraviti u procesu ako ćemo uvesti euro, što građani doživljavaju kao prijetnju a što kao moguću korist. I na tisuću građana se to vrlo dobro razvrsta, mogli mi reći to ovako ili onako. Ali postoje parametri. Tako da cijela ova priča gdje smo trebali kroz jedna zakon i raspravu koja bi trebala kratko trajati jer ima svega stvarno 5 članaka i uređuje buduće odnose što se smije od strane Europske središnje banke prema HNB-u ili prema bankarskom sustavu učiniti da budemo bolji. Ja mislim da ulaskom u zajednicu pravila kao što je EU i nekakvih drugačijih ponašanja možda nam to smeta ali moramo priznati da nas ipak tjera da budemo svakog dana malo bolji, malo bolji, pa u svakom segmentu. Što god mi htjeli o sebi misliti. Možda mi to ne želimo trenutačno toliko silno ali svaki segment i svaki zakon, direktiva i uredba nas tjeraju u tom smislu. Tako da priča da li nam treba ili ne treba euro, referendum ili ne. Ako smo zapisali, ja mislim da smo zapisali da želimo, imali smo i referendum o ulasku u EU. Jesu li tad građani sada krivo procijenili koji su tada izašli i rekli da želimo biti članovi EU? Evo, postavljamo pitanje, nema odgovora. Jesu li krivo odlučili? Iako se tada tvrdilo da je to velika manjina da velika većina ne želi o tome ništa ni misliti ali se dogodilo. Hoćemo li sutra to i o euru ili nečem drugom. Čuli smo od svih što su benefiti, čuli smo što su ovi mogući nekakvi opasnosti ili nedostaci. Ali to smo čuli kažem od onoga da li ćemo biti članica ili nećemo biti članica EU. Pa što se pokazalo? Da imamo pravo sformirati vlastita pravila i određivati određene aktivnosti. Zato mislim da nije red u da mi u sabornici raspravljamo na način iako ja to naravno neću sporiti nikome, neka svatko govori što misli da treba reći. Ali o svojoj državi govoriti uvijek o negativnom smislu, uvijek je sve loše, jednostavno se postavlja pitanje uopće možemo na taj način funkcionirati ili zašto ne napustiš prostor ako ti nije dobro. Stalno je sve nešto loše, stalno je sve katastrofa. A na drugoj strani pogledamo, pak nije baš tako. Postoje brojke ako ne valja istina u smislu riječi. Postoje brojke. I čuli smo da danas, opet ništa ni to nije važno, je da je važno ono što misle pojedini političari. Ali evo, izbori će biti kroz nekih godinu dana i tada ćemo opet vidjeti da li je to to ili građani žele sasvim nešto drugo. Hvala na vaše izlaganje imamo 3 replike. Prvi je kolega Škibola, izvolite. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Gospodine Borić u vašoj raspravi ja nisam čuo nikakve argumente zašto ste vi za uvođenje eura ili niste za uvođenje eura. Ja sam samo čuo da vi analizirate ono što su prethodni govornici prije vas govorili. Znači vi jednostavno nemate neki konkretan stav nego vi sad kritizirate nas koji imamo određeni kritički osvrt na ovaj prijedlog zakona i kažete kako mi širimo defetizam, kako smo mi negativci, kako mi depresivno gledamo na hrvatsku stvarnost. A to što je preko 200 tisuća ljudi napustili našu Domovinu, što imamo ogroman broj blokiranih, to vas ne zanima. Vas ne zanima što je javno mijenje takvo da je 50% građana protiv trenutnog uvođenja eura. I vi kažete, mi ovdje ne bi trebali biti glas hrvatskih građana koji su protiv trenutnog uvođenja eura nego što? Trebali bi šutjeti i kao vi ponavljati fraze guvernera Narodne banke. **Hajdaš Dončić, Kolega Škibola, govorite o 200 tisuća onih koji su otišli, vjerojatno su otišli u države koje imaju euro na snazi ili je njihova službena valuta, oko toga ćemo se složiti. Imamo i praktičnih iskustava dnevno, evo ja u svojoj općini. Pogledajte šta rade mjenjačnice danas, na koji način se odnose prema onima koji dolaze kao turisti i što im se nudi na tržištu mijenjanja novaca, što znači to u našem bankarskom sustavu, zašto Hrvati štede u eurima a ne u kunama, koji su benefiti svega toga, pa to ćete vi zaključiti sami valjda. Ali da nemamo pravo govoriti ono što vi, vama nije u redu, to je vaš problem, mi imamo pravo reći. Ako ste vi protiv toga, ima onih koji će biti za to. I pokazati će vrijeme, zato sam i opisivao situaciju kada smo ulazili u EU kako se tada razgovaralo i kakva su iskustva danas. A imamo iskustva nekih koji imaju svoja ponašanja ali se pokušavaju pokazati sasvim drugačije od onoga što ustvari u biti jesu. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Hvala lijepa. Kolega Borić, vi ste u vašoj raspravi kao predstavnik stranke koja ne pristaje na ultimatume istaknuli, istaknuli jednu stvar koja je skandalozna. skandaloznije nije izrečeno u ovom Saboru bez obzira što smo čuli svašta. Znači, tu je bilo razno raznih diskusija i razno raznih opaski, ali da kažete ljudima, hrvatskim građanima da ukoliko im se ne sviđa i nisu zadovoljni kako se upravlja Hrvatskom da odu iz Hrvatske, to nismo čuli nikad. vi ste rekli kome se ne sviđa kako je u Hrvatskoj neka ode iz Hrvatske. Vi ste pozvali 75% naših sugrađana da se isele iz Hrvatske gdje ukoliko ime se ne sviđa, nisu zadovoljni kako Vlada RH vlada Hrvatskom

varaš se, to je izgovorio tvoj predsjednik s karakterom Milanović, da, pročitaj njegove izjave, on je to izgovorio, ja u svoj raspravni nisam spomenuo danas sigurno, to si ti izmislio da bi bio uvjerljiv, a tvoj predsjednik s karakterom on je to rekao, kome se ne sviđa neka izađe iz Hrvatske i nek tamo traži svoju sreću. I to je tako za njih jedna avantura i pustolovina. Nemoj meni govorit ono što govori tvoj predsjednik s karakterom, ne to je tebe zabunilo izgleda. Znači, ja nisam rekao ništa od toga što si ti danas ovdje sada naveo, ne i to je jedan bezobrazluk da na takav način zloupotrebljavaš nečiju raspravu da bi sebi ispao važan.

Gospodine potpredsjedniče povrijeđen je Članka 238. mislim da ste se osvjedočili o razini diskusije koju gospodin Borić predstavnik stranke koja ne pristaje na ultimatume je ovdje prema meni izrekao, znači ovo je zbilja skandalozno, valjda u nervozi zbog svega ovog što se dešava oko HDZ-a, afera koje ih pritišću gospodin Borić gubi živce. Ja vas molim …/Upadica: Hvala./… da intervenirate u slijedećim situacijama jer govoriti nekome

Polako, dakle molim i vas i gospodina Marasa dakle ubuduće molim da se ne obraćate zastupnicima sa „ti“ molim vas, molim vas sa „vi“ se obraćate saborskim zastupnicima kao kolege, govorili ste „ti“, molim vas, ajde molim vas. Izvolite, još jedna povreda Poslovnika gospodin Klisović. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Članak 238. je povrijeđen, dakle zbog istinitog informiranja hrvatske javnosti treba reći da predsjednik odnosno kandidat za predsjednika Milanović nije izgovorio riječi niti pozvao

temu koja se zove Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama za bilo kakve izbore. Izvolite kolega Šuker. Molim vas, davat nekom opomena, vratimo se na temu, EUR-o da, ne. Pa mislim povrijeđen je Poslovnik, zašto, zato što kolega Klisović nije dignuo pločicu povredu Poslovnika u trenutku dok je govorio kolega Borić, nego je to napravio dok je govorio kolega Maras …/Upadica: Tu ste u pravu ste, u pravu ste./… a po Poslovniku Hrvatskog sabora to može napraviti jedino kad govori govornik. pravu ste, dakle neće nitko dobit opomenu, molim da se vratite, nema replike više, molim da se vratite, nema replike. Krećemo dalje, kolega Babić izvolite, replika. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Istina je da se ova rasprava o Prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o kreditnim institucijama pretvorila sve samo ne o razgovor o tome zakonu i dobro ste primijetili kolega Borić, da pojedini kolege uvaženi zastupnici na jedan defetistički način pristupaju ovoj raspravi. Koliko je to njima bilo krivo ili ne, ali su zaboravili da pristupanjem EU smo se obvezali da ćemo uvesti EUR-o u RH, međutim kad za to se steknu uvjeti i kad za to dođe vrijeme. Što se tiče same rasprave oni će se sigurno kao takve održavati i javne i akademske i stručne, uostalom evo i vas i sve kolege upozorava za strategiju za uvođenje EUR-a kao službene valute u RH na 90 stranica gdje je sve temeljito i stručno objašnjeno.

da imamo cjelovitost samog procesa od početka pa do mogućem uvođenja u trenutku kad se za to stvore uvjeti, a naravno da će o tome biti puno riječi i više nego što smo danas čuli ovdje i svakakvih mišljenja, ali temeljno je znači da postoje oni koji žele razmišljati o budućnosti države i na način da ona bude dobra, uređena i da proizvodi i da ima različite mogućnosti i onih koji jednostavno ne prihvaćaju apsolutno ništa, što god može biti, ali za to razloga ili argumenta ne navode ili uglavnom navode navode krive, a ovi koji su nas kažem kad su mogli, kad su bili vlast, pa su nas zadužili za 80 milijardi ili bili ministar kao ovaj što se sad javlja, kažem i ne učinili ništa ili zatvorili ne znam, takve trebamo razdvajat, da se razdvajamo i da znamo što je na jednoj strani rezultat, što je na drugoj, što nije rezultat. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Povreda Poslovnika, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ja ću biti uporan, dok se ova nervoza kod kolege Borića ne stiša. Znači, mislim da hrvatski građani ne zaslužuju ovakve nervozne ispade

Poslovnika nastavite sa raspravom, vraćamo se na temu, nema više, prva zlouporaba, opomena. **Čuraj,

pokušati sublimirati ovo danas neće biti lako jer smo čuli sve možda što je nekom netko našao svrsishodno da kaže pod ovom proširenom, mogu tako reći, točkom dnevnog reda iako ona zapravo govori o tome da mi ovime kao jedan od prvih koraka da to bankovnoj uniji jest uvođenje jedinstvenog nadzornog mehanizma koji bi zapravo trebao osigurati da se politika politika EU koja se odnosi na bonitetni nadzor kreditnih institucija provodi na dosljedan i učinkovit način. Znači da se zapravo jedinstvena pravila za financijske usluge primjenjuju na jednak način za sve kreditne institucije itd., itd., zapravo kao jedan od prvih koraka uvođenju EUR-a i onda se tu otvorila naravno priča oko uvođenja EUR-a gdje smo čuli nešto argumenata, puno više dojmova, puno više onako jednih, pa ajmo tako reći, težnji za nekim suverenizmom, nacionalnom sviješću, kako god to nazvali nečim, mislim što apsolutno nema veze sa ovakvim …/Govornik se ne razumije/… argumentima. Danas smo mi u društvu Bugarske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske i da Švedske, to su zemlje koje su se obvezale uvesti EUR-o prilikom ulaska u EU. Jedina zemlja koja to nije, koja je izuzeta, koja je tražila prilikom ulaska je Danska i to su te neke države koje smo mi danas čuli u kojima kao se puno bolje živi nego kod nas, oni su kao puno pametniji nego mi. Pa recimo od ovih svih tu netko spominje Švedsku i Dansku, istu tu Švedsku koja planira za 2 odnosno 3.g. ukinuti uopće valutu u tiskanom obliku, dakle da nema jel koja je bila i neutralna i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu koji imaju svoju povijest puno drukčiju od naše, dakle rata nisu vidjeli 200.g. itd., itd. A zemlje poput Austrije, Belgije, Cipra, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Portugala, Slovačke, Slovenije i u konačnici Španjolske su one zemlje koje valjda ništa ne znaju, nisu dobre ili mi valjda tamo ne trebamo bit. Istina kaže da slijedeće uvođenje EUR-a nosi određene rizike, dva su glavna inflacija i trošak konverzije. Kroz svih ovih zemalja koje sam naveo, koje pripadaju Eurozoni, prosječno rast cijena je bio 0,2 odnosno 0,3%. Nešto što bi se moglo pametnom monetarnom politikom, čak i poreznim zakonima i ta razina potencijalne inflacije preduhitriti recimo odgodom smanjenja ove opće stope PDV-a s 25 na 24 onog trenutka kada mi budemo imali tu konverziju, pa da napravit neki ekvilibriv da to ublažimo maksimalno. Trošak konverzije prosječno 0,5% BDP-a. E sad, što nam donosi EUR-o? Ukidanje valutnog rizika koji je direktno povezan sa visinom kamatne stope, nestaje rizika apricijacije ili depricijacije koji je direktno povezan sa gospodarstvom koji smo čuli, koji potječe iz inozemnog ulaganja, sigurnost ulaganja, znači manje kamatne stope više ulaganja, niži transakcijski troškovi viši u konačnici kreditni rejting same zemlje, a time i mogućnost zaduživanja, a time i niže kamatne stope i za građane i za gospodarstvo. 75% danas štednje u EUR-ima, sa EU, nego sa Eurozonom, mislim da mi smo se davno vezali uz Eurozonu i da naši građani kad kupujete auto, stan, zemljišta oćete možda, svi govore u EUR-ima, kad štedite novac, svi govore i štede odnosno 75% njih u što ne znači da je 25% u kunama, nego su to druge valute. Dakle, puno prije smo se mi i u glavama i u svemu odlučili za EUR-e, puno nas tako razmišlja, puno nas ovih koji su protiv tako isto rade, pa samo kad pogledate imovinske kartice tih istih ljudi kakvu oni štednju imaju, pa nije baš da nemaju u EUR-ima, a zašto ako su suverenisti? Tako da mislim da je ovdje stvar argumenata, a ne dojma. Zahvaljujem. I prijava također za završno, kolega Miro Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. **Bulj, Uvaženi tajniče, kolegice i kolege, tajniče očekujemo brojne odgovore na upite saborskih zastupnika koji su dali, međutim mi jedino šta dobivamo znači bez odgovora, ja ne znam koja je to taktika koju ste vi ovdje namijenili. Međutim, evo žao mi je još jednom, ponavljam što ovdje nije bio netko iz HNB-a, al njizi iz HNB-a očito ovo nije briga, oni jednostavno nit su hrvatska, nit su narodna, a najmanje su u interesu hrvatskog naroda, banka. Ja bi još jednom ponovio ono što je kazano u početku za klub, donesena, nit je donesena u raspravu u HS, nit je provedena javna rasprava na način kako bi trebala biti, niti se znači promišlja na referendum il bilo kakvu odgodu u pitanju uvođenja EUR-a neg jednostavno mora se poštivati direktiva, tako da ova rasprava i je besmislena jel ona nema nikakve učinke na one koji će donijeti odluku u ime, u ovome slučaju HS, u ime nas, znači ovo je jedna jalova rasprava da nije jalova onda bi vi tajniče uvaženi dali i odgovore na određene upite saborskih zastupnika, a to niste napravili i minimalno pristojnosti kad se o ovakvim temama priča da bi tribao doći i uvažavaju i vašu funkciju, ali ministar financija i guverner HNB-a, ali košto sam rekao puno je bitnije guverneru kako pronaći konobare sa posebnim vještinama i kuhare kako mu sljubljivati vina, bijela vina sa bijelom ribom ili sa divljači crna, malo žešća vina. To je njemu puno bitnije nego ova rasprava. Zaključno, nismo dobili odgovor zašto uvaženi ministre, uvaženi tajniče u Ministarstvu financija, zašto Danci nisu, odgodili su uvođenje eura, je li možda Hrvatska bogatija država ili možda ima više štednje u eurima ili ne znam čega sve. Nekakve razloge bi trebali dati narodu. Ali smatram da ako realno govorimo da HNB niti je štitila,

za stabilnost praćenja, praćenja financijske stabilnosti sistemskih tvrtki gdje su znači 10 milijardi kuna je HNB omogućila Agrokoru da sredstava troši bez novca, bez pokrića, mjenice bez pokrića. Evo štedno kreditne zadruge, problem franka, svi ti problemi su znači uzrokovani neradom ili radom u tuđem interesu HNB-a a .../Govornik se ne razumije./... interes zaštita monetarne politike Hrvatske. A evo vidimo zadnjih dana, tj. evo vidimo da i predsjednica Republike se poziva kako ćemo opet živjeti u Švicarskoj, vidimo da se pozivamo na brojne, na euro uvođenje, na sve se mi pozivamo, međutim trenutno u Hrvatskoj situacija je kaotična, ja to mogu prenijeti iz onih krajeva odakle dolazim. Tako da ova tema je jalova, ova tema nije dozvoljena da se u Saboru odlučuje o njoj, ona je unaprijed odlučena, tako da mi kolege zastupnici sve što kažemo govorimo u vjetar. Ovaj Sabor je izgubio dignitet, izgubio je suverenitet. Ja vam mogu to potvrditi iz tisuću i jednog razloga i jedan argument dati. Međutim, očito ovo sve što mi ovdje raspravljamo je dobro da se raspravlja ali neki drugi su odlučili prije nas, to su Vlade od Račana do Sanadera, Kosorice, Milanovića, sve te Vlade su do ulaska u EU su stavile to breme hrvatskom narodu, vidimo otići će i poljoprivredno zemljište. Nije zaštićena naša radnica na, u zračnoj luci, primjer vam govorim, u zračnoj luci gdje se hvalimo povećanjem broja dolazaka u Split radnice, čistačice preko outsourcing firme, vanjske firme ne primaju kune dok se time ljudima plaća. Međutim, bezbroj imamo problema, isto kao što govorimo mi sad o euru, ovo je jalova rasprava, ovaj Sabor je izgubio dignitet. Mi se, kolegice i kolege moramo vratiti taj dignitet. Naravno da će to biti vrlo teško jer nikoga nije ni briga hoće li ovaj Sabor odlučivati o nečemu ili hoće li biti referendum. U Hrvatskoj je normalno da se ukrade referendum narodu, u Hrvatskoj je normalno da se mijenja monetarna politika bez ikakve rasprave javne. Prema tome, tražim i očekujemo od vas tajniče hrvatska i narodna a to niste. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala kolega Bulj. Zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 660 a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

vam lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici,

Hvala. Odgovor, izvolite.

Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege,